tekst dnevnog reda imate pred sobom. Idemo na raspravu o točci Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu – predlagatelj 8. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Upravni odbor fonda dostavio je navedeno izvješće. Materijal ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predsjednica Upravnog odbora fonda potpredsjednica Vlade, ministrica Jadranka Kosor će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Evo sa zadovoljstvom vam predstavljam i podnosim poslovna izvješća o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Kao što znate po zakonu Upravni odbor fonda dužan je dostaviti vam svake godine izvješće o radu o tome što smo napravili u protekloj godini i budući da sam prema zakonu na čelu, budući da je svaki ministar hrvatskih branitelja na čelu Upravnog odbora fonda koji čine kao što znate i predstavnici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, predstavnik Hrvatskoga sabora. Zatim naravno predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja i predstavnici branitelja, njih je četvorica, odnosno četvero tako da u svakom slučaju hrvatski branitelji u upravnom odboru fonda imaju većinu i sve odluke koje su donesene, donesene su isključivo njihovom voljom. Ali sa zadovoljstvom mogu reći da smo i inače odluke na Upravnom odboru Fonda hrvatskih branitelja donosili uglavnom jednoglasno. Mislim da mogu reći u ime Upravnog odbora fonda da smo u protekloj godini puno radili. Mislim da će ovo izvješće pokazati i da smo dobro radili i da smo dobro gospodarili imovinom hrvatskih branitelja. Ja ću samo možda vrlo kratko podsjetiti i na neke činjenice. Naime, mi smo i prošle godine kao što znate podnijeli ovakvo izvješće i prošle godine u ovo vrijeme ili točnije

lipa. Danas je imovina fonda veća od tri milijarde i četiristo milijuna kuna. Iznosim taj podatak jer mislim da i on govori o tome da smo dobro gospodarili i mi u Upravnom odboru, ali naravno i Društvo za upravljanje imovinom. Društvo koje je kao što znate izabrano na temelju natječaja. Podsjetila bih i na neke činjenice koje se vežu i za kraj 2005. godine, ali odnosno za neke odluke. Ali su te odluke s kraja 2005. godine bitno utjecale i na naše odluke u 2006. godini. Naime, u prosincu ili točnije 28. prosinca 2005. godine Upravni odbor fonda donio je odluku o raspodjeli jedne trećine dobiti Fonda hrvatskih branitelja koje su namijenjene za razvojne, socijalne i humanitarne mjere. podsjećam da prema Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja dobit se dijeli na taj način da se jedna trećina dijeli udjeličarima, jedna trećina se reinvestira, a jedna trećina je namijenjena za za razvojne, socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja. Dakle, mi smo donijeli odluku o toj jednoj trećini. To jedna trećina znači 42 milijuna i nešto malo više od 42 milijuna kuna, da tu jednu trećinu dakle raspodijelimo na slijedeći način. Da jedan dio ide u Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja, a jedan dio u Zakladu hrvatskih branitelja. I tada je upravni odbor donio odluku da 40% od tih 42 milijuna kuna, dakle jedne trećine ide u Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja, a 60% u Zakladu hrvatskih branitelja. Da bismo tu odluku realizirali mi smo već u siječnju 2006. godine potaknuli donošenje Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece i Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja. Kao što znate ti su zakoni raspravljeni u Hrvatskom saboru, doneseni polovicom godine, prošle godine u Hrvatskom saboru tako da smo mi dakle na temelju odluke o raspodjeli jedne trećine dobiti već pred kraj prošle godine mogli donijeti važne odluke prije svega vezano za Fond za stipendiranje gdje je ponavljam 40% jedne trećine dobiti. dobiti. To je nešto više od 16 milijuna kuna. Mi smo mogli donijeti odluke o prvim stipendijama iz toga fonda. Ukupno 2872 stipendije i to 1916 stipendija za srednju školu, 930 stipendija za fakultete i 26 participacija dijela troškova za poslije diplomske studije. To ističem zbog toga što su to odluke naravno vezane uz odluke Upravnog odbora fonda, ovog ja ga zovem velikog fonda koji je kroz to na neki način evo roditelj i Fondu za stipendiranje i Zakladi hrvatskih branitelja u kojoj je nešto više od 25 milijuna kuna. Zaklada je isto profunkcionirala. Trebalo je nešto malo više vremena. Međutim profunkcionirala i ona donosi odluke o potpori hrvatskim braniteljima posebno onima koji su u osobito teškoj materijalnoj situaciji u obiteljima hrvatskih branitelja gdje ima bolesti. I moram reći da je i Ministarstvo hrvatskih branitelja potpisalo sa zakladom jedan sporazum o tome da sve one slučajeve da ih tako nazovem gdje nam se hrvatski branitelji javljaju sa molbom za potporom gdje zakon ne može, gdje je zakon ograničen, gdje zakon omogućava dodjelu jednokratne financijske pomoći odnosno materijalne pomoći. Ali dalje od toga više ne može jer se vrlo često radi i o zahtjevima do 100 tisuća kuna, primjerice za teške operacije u inozemstvu. Onda mi po tom sporazumu to odmah bez nekog posebnog administriranja, pogotovo birokratiziranja šaljemo u Zakladu da Zaklada razmotri prema vrlo strogim kriterijima i da eventualno dodijeli pomoć. Evo sada nešto dame i gospodo zastupnici o portfelju Fonda. na dan 31.12.2006. jer ovo je izvješće, Poslovno izvješće za prošlu godinu iznosila je 2 milijarde 987 milijuna 888 tisuća kuna, od čega najveći udio, znači 95,39% čine dionice INA-e i HT-a koje su prenesene na račun Fonda u 2005. godini. Ovdje želim ponovo još jedanput istaknuti činjenicu da je 7% dionica HT-a Vlada bila dužna prenijeti u određenom roku. Međutim za 7% dionica INA-e prema Zakonu o privatizaciji, prema Zakonu o privatizaciji INA-e nije postojao neki rok. Međutim kao što znate Vlada je tih 7% dionica prenijela u 2005. godini. godini. Mislim da evo je na taj način Vlada i pokazala da je u odnosu na postojanje Fonda, na funkcioniranje Fonda, na glavnu zadaću Fonda bila vrlo iskrena i učinila ono što je mogla, kažem bez obzira na rok, jer se moglo s time naravno i manipulirati, politizirati, pa eventualno prenositi u izbornoj godini, što svakako vjerujem da ćete se svi složiti ne bi bilo dobro. Dakle to je 95,39% imovine Fonda. A 4,43% portfelja Fonda čine većim dijelom državne, te manjim dijelom korporativne obveznice koje društvo za upravljanje kupilo na račun Fonda ulažući slobodna likvidna sredstva dobivena isplatom dividende HT-a. 0,18% portfelja čine sredstva na transakcijskom računu Fonda pri Depozitnoj banci te potraživanja poslovnih kamata po tim sredstvima i kamate po obveznicama. Ukupna neto imovina, znači neto imovina fonda na 31.12.2006. iznosila je 2 milijarde 945 milijuna 131 tisuću kuna. Obveze koje sam spomenula odnose se naravno na upravljačku naknadu društva za upravljanje, dakle 593 tisuće kuna i obveza za isplati dividende članovima Fonda za 2005. godinu, 42 tisuće kuna, što je vidljivo iz bilance stanje koju možete i vi vidjeti. Znači ono što mislim da je važno ovdje podcrtati, neto imovina Fonda u odnosu na kraj 2005. godine, znači 31.12.2005. godine narasla je za gotovo 40%, ili točnije 39,59%. I mislim da je to isto ako dobar podataka. naravno on je u većem dijelu uzorkovan činjenicom da su dionice INA-e nakon izlistavanja na zagrebačkoj i na Londonskoj burzi porasle i taj porast je iznosio 866 milijuna 712 tisuća kuna. Mislim da je potrebno i naglasiti nešto što daje i poseban pečat ozbiljnosti posla kojim se bavimo, a to je da je nadzor nad poslovanjem Fonda, dakle i Upravnoga odbora i društva za upravljanjem obavila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, dakle HANFA tijekom 2006. godine i da u zapisniku o nadzoru podijeljenom svim članovima Upravnog odbora Fonda se ističe, citirat ću, da: "HANFA nema nikakvih primjedbi na dosadašnji rad i da je sve u skladu sa zakonskim i statutarnim odredbama međunarodnim računovodstvenim standardima i dobrom tržišnom praksom.", što mislim da je isto tako jednako važno. Ukupna dobit Fonda za 2006. godinu iznosi 919 milijuna 627 tisuća kuna. Od toga se 56 920 tisuća odnosi na predujam dividende HT-a za 2006. godinu koja je Fondu isplaćena 24. siječnja 2006. godine. 8 milijuna 153 tisuće kuna odnosi se na kamate po transakcijskom računu Fonda i obveznicama u portfelju Dame i gospodo zastupnici još bih htjela napomenuti da je Odlukom Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja za 2006. godinu se odlučilo znači isplatiti iznos od 59 milijuna 767 tisuća 600 kuna i 41 lipu, što predstavlja realiziranu dobit Fonda hrvatskih branitelja u 2006. godini. Nerealizirana dobit u iznosu od 859 milijuna, 859 tisuća 658 kuna i 71 lipu ostvarena prvenstveno kroz povećanje cijena dionica INA-e neće se isplaćivati radi zaštite vrijednosti udjela Fonda hrvatskih branitelja. Naime, isplata nerealizirane dobiti za 2006. godinu zahtijevala bi prodaju dijela imovine Fonda, znači dionica INA-e i HT-a što prema mišljenju svih članova Upravnog odbora Fonda i društva za upravljanje Fondom trenutačno nije u interesu vlasnika udjela u Fondu hrvatskih branitelja. I još jedna informacija koja je vezana uz Upravni odbor Fonda, odnosno rad. Naime, tijekom travnja 2006. poslane su obavijesti o vlasništvu udjela u Fondu većini članova Fonda, ili za oko 486 tisuća, znači 96% članova Fonda. Budući da je pristigao jedan broj prigovora na dostavljene obavijesti u lipnju je usvojen prijedlog za produljenje rokova za podnošenje prigovora. Moram reći jer je ovo to jedan posao koji se naslanja na funkcioniranje Fonda, odnosno Upravnog odbora Fonda. Da još ima nekih poteškoća vezano za registar, budući da neki podaci koje smo trebali dobiti iz Ministarstva obrane, odnosno unutarnjih poslova nisu pristigli zbog njihovih poteškoća. Evo želim najaviti da upravo danas imamo sjednicu Upravnog odbora Fonda na koju smo pozvali ministra obrane i unutarnjih poslova da razriješimo i sva preostala pitanja jer se radi o velikom sustavu i ja se nadam da će taj posao biti završen, a kao što znate u sljedećoj godini, odnosno u travnju sljedeće godine počet će, odnosno do travnja sljedeće godine se ne mogu odnosno hrvatski branitelji udjeličari ne mogu raspolagati svojim udjelima ali od tog vremena moći će raspolagati svojim udjelima kako oni to budu htjeli i znali. I evo za kraj bi htjela ponoviti nešto što mislim da je važno, o čemu smo i na upravnom odboru raspravljali i o čemu su izdana i neka priopćenja, da svi oni koji na bilo koji način pokušavaju u ovom trenutku mešetariti udjelima hrvatskih branitelja u Fondu hrvatskih branitelja, rade jedan posao koji neće imati apsolutno nikakvog pravnog pravnog učinka. Apsolutno nikakvog pravnog učinka, to smo učinili da bismo zaštitili hrvatske branitelje od torbarenja, od torbara i od svih onih negativnih posljedica, odnosno negativnosti kojih smo bili svjedoci u prošlim godinama. Ovo je novac koji pripada njima. Imovina Fonda hrvatskih branitelja će se povećavati, jer kao što znate prema Zakonu o privatizaciji nakon privatizacije, dalje privatizacije velikih tvrtki, odnosno velikih poduzeća, jedan dio te imovine pripast će hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, odnosno ući će u imovinu Fonda hrvatskih branitelja kao što je to bilo sa 7% dionica HT-a i 7% dionica Ine. Hvala vam lijepa na pozornosti i predlažem dame i gospodo zastupnice i zastupnici da prihvatite ovo poslovno izvješće. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za ratne veterane, predsjednik Odbora poštovani zastupnik Vlado Jukić. Izvolite. Hvala. Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 28. sjednici održanoj 20. lipnja 2007. godine razmotrio je Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu kojeg je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji aktom od 11. svibnja 2007. godine. Sjednici Odbora nazočili su predstavnici udruga branitelja i stradalnika proizašlih iz Domovinskog rata. U uvodnom izlaganju izvjestitelja istaknuto je da su tijekom 2006. godine dostavljene obavijesti članovima Fonda o vlasništvu i broju udjela Fonda na što je pristiglo dosta prigovora te su produženi rokovi za odgovore. Isto tako donijeti su Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. I Fond i Zaklada financiraju se iz jedne trećine dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i to u omjeru 60:40 u korist Zaklade. Ukupna imovina Fonda na kraju izvještajnog razdoblja iznosila je 2 milijarde i 988 milijuna kuna. Dio dobiti Fonda iz 2005. godine namijenjen isplati dioničara iznosi oko 42 milijuna kuna, a za 2006. godinu s tog osnova isplatiti će se oko 20 milijuna kuna što predstavlja jednu trećinu realizirane dobiti Fonda za 2006. godinu. Nerealizirana dobit Fonda oko 860 milijuna kuna koja je rezultat povećanja cijena dionica Ine neće se isplaćivati radi zaštite vrijednosti udjela Fonda hrvatskih branitelja, a što trenutno nije u interesu vlasnika udjela tj. članova Fonda. Isplata dijela dividende članovima Fonda uslijedit će kada registar bude konačan što sada nije slučaj radi promjena koje se vrše u njemu i kada će se moći izračunati vrijednost pojedinačnih udjela. U raspravi predstavnika udruga i članova odbora nije bilo primjedbi na izvješće koje je po njihovom mišljenju napravljeno stručno i korektno. Istaknuto je da će vrijednost imovine Fonda rasti kako će posebnim zakonima privatizirati trgovačka društva u državnom vlasništvu te članovi Fonda ne bi trebali prodavati svoje udjele nakon proteka moratorija, tj. nakon 12. travnja 2008. godine. Najveća zamjerka upućena je na izostanak informiranja o afirmativnim i pozitivnim mjerama i rezultatima nadležnih institucija na rješavanju problema hrvatskih branitelja od strane predstavnika tiskovnih i elektronskih medija, a poslovanje Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je jedan od primjera uspješnog rješavanja i provođenja propisanih zakonskih prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak. Predlaže se Hrvatskom saboru prihvaćanje Poslovnog izvješća o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Ivica Pančić. Izvolite.

predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo potpredsjednice Vlade, dame i gospodo. Evo pred nama je ovo Izvješće o Fondu hrvatskih branitelja. Moram odmah reći da možemo biti zadovoljni što se tiče sigurnosti novca koji se nalazi u ovome Fondu što kazuje … … Nadam se da ste se naspavali gospodo. Što kazuje da smo bili u pravu kada smo 2003. godine zakonom o Fondu, kada smo ga ustrojavali, kada smo ustrojili sustav kontrole koji bi onemogućio određene nepravilnosti koje su se sa sličnim fondovima, braniteljskim fondovima događali 90-tih godina. To danas više neće biti slučaj. I znači s te strane to je više nego pohvalno. Ono što ostaje sporno, na što je SDP ukazivao sve ove godine i od čega ne mislimo odstupati, iako prihvaćamo da možemo biti u manjini, to je naša konstatacija da je u ovaj Fond trebalo uplatiti ostatak dividende THT-a u vrijednosti nekih 400, 500 milijuna kuna, a čak možda i više kada vidimo kako vrijednost ovih dionica raste, ali ostali smo zajedno sa nekim drugim klubovima ovdje u Hrvatskom saboru u manjini. smatram da je to sada prošlo svršeno vrijeme sa prihvaćanjem ovoga izvješća, ali napominjem to čisto da se ne bi netko naredne godine sjetio da postoji određeni dug koji bi trebalo vratiti. Zbog toga sada to još jednom ponavljam. Također govorili smo i o tome da još prije tri godine da zbog tempa same privatizacije, da privatizacije ostalih državnih poduzeća čije bi se dionice trebale sliti u Fond hrvatskih branitelja nema, tako da jedino što će za podjelu ostati to će ostati dionice THT-a i Ine. Znači privatizacije Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Hrvatske elektroprivrede, Croatica osiguranja i ostalih poduzeća neće biti. Što se tiče nekih privatizacija nekih poduzeća i ovdje u Saboru smo se usuglasili bez obzira na političku pripadnost da je bolje ih i ne privatizirati, to je privatizacija onih poduzeća koje koje su naše najvrjednije prirodno bogatstvo. Ali to je to. Znači ovih 3,7 milijardi ili ako će još to nešto rasti do 4. mjeseca sljedeće godine je ono na raspolaganju što će biti predano hrvatskim braniteljima putem udjela. Ostaje također otvoreno pitanje registra. Mi smo ukazivali na taj broj od 489 tisuća hrvatskih branitelja kao previsok, kao nerealan. Mi možemo prihvatiti da je to spisak baze baze podataka MUP-a i MORH-a. Ima tu utemeljenosti, međutim naše stajalište je da je što je veći broj hrvatskih branitelja da samim tim pada, to je čista matematika, pada i vrijednost udjela gdje će svaki branitelj ga dobiti. Ovdje smo iz izvješća vidjeli također da registar nije u potpunosti završen, treba ga verificirati, samim tim ljude hrvatske branitelje treba obavijestiti o udjelima. Sada je krajem 6., 6. mjesec 2007. godine, rokovi polako cure i treba uistinu požuriti da se sve to napravi. Ne znam koliko sami ministri i obrane i unutarnjih poslova mogu u tome ako već njihove službe do sada nisu odradile ono što su trebale odraditi iako prihvaćam da uvijek može postojati i objektivnijih prepreka. Ono što također SDP smatra za spornim i što je stvorilo dosta nezadovoljstva kod hrvatskih branitelja, ali dobro da ne govorim o njima, onda da samo spomenem rasprave koje su se između pojedinih predsjednika koje su članice Upravnoga odbora fonda vodile kroz javnost, a to su, to je problem kriterija za udjele. Vidimo da su oni, barem prema pričanju, prema izjavama njih samih bili nepravedni posebno, ili nepravični, posebno prema hrvatskim braniteljima koji su neposredno sudjelovali u obrani domovine gdje se više pogodovalo onima koji na ratištima nisu bili. Čak je i od strane Vlade bilo rečeno da će se formirati posebno posebno radno tijelo koje će razmotriti sve te primjedbe. Čini mi se i da je formirano, međutim kriteriji su ostali manje-više neizmijenjeni, a samim tim onda će ostati i uzroci nezadovoljstva koji su bili prisutni u djelu braniteljske populacije. Ono što nije zapisano u izvješću, što mogu ali nema razloga da to ne bude rečeno ovdje javno od predstavnika Vlade. To je da je možda sazrelo vrijeme da se javno kaže koliko je udjela u samome fondu, bez obzira što to nisu službeni podaci, ali 99 postotnom točnošću može se reći da je toliko i toliko udjela, znamo koliko je ukupna vrijednost fonda trenutno, onda na osnovi toga može se procijeniti i vrijednost svakog pojedinoga udjela, jer hrvatske branitelje prvenstveno interesira koliko će vrijediti njihovi udjeli kada ih dobiju sljedeće godine. Znači da li je ukupan broj udjela što se moglo čuti i na sjednicama Upravnoga odbora i što se moglo pročitati u medijima, da li je to 5 i pol milijuna udjela ili je to 10 milijuna udjela. Samim time onda se i vrijednost toga udjela mijenja od ne znam 300, 400 kuna pa do 700. Znači to je ono što bi predstavnici Vlade ovdje mogli reći, naravno neslužbene podatke koliko je to, posebno stoga što je najavljena i podjela dividende, čini mi se vrijednosti 60 milijuna kuna kuna što onda je također direktno povezano sa tom procjenom. Da li će vrijednost dividende biti 6 kuna po udjelu ili ne znam 10, 11 kuna po udjelu, jer ako ako je obećano hrvatskim braniteljima da će se ona dijeliti ove godine bilo bi dobro opet da se ne bi stvorilo naknadno nezadovoljstvo količinom novca koji bude stigao, da se kaže da će vrijednost onoga što oni budu dobili za maksimalan broj udjela biti ne znam 400, 500 ili 600 kuna. Također moja dobronamjerna sugestija za ove blagdane što sam bio u Vukovaru, a Vukovar je posebno interesantan za sve ovo što će se događati i oko fonda i oko zaklade i oko Fonda za stipendiranje, a to je rad zaklade, odnosno najava podjele određenih pomoći za hrvatske branitelje. Mislim da je stvorena atmosfera da svatko tko se javi, a čini mi se mogu biti u krivu da je ta granica, taj limit za prijave podignut prilično visoko tako da će se relativno veliki broj ljudi javiti, a prema izvješćima radiostanice u Vukovaru dnevno se prijavljivalo po 200 hrvatskih branitelja, a mi znamo da na raspolaganju imamo 25 milijuna kuna, znamo da će isplata biti u vrijednosti jednokratne pomoći od 5, 6 tisuća kuna. To znači da će biti relativno mali broj ljudi obuhvaćen, odnosno dobit će tu isplatu. Ako vidimo koliki koliki broj hrvatskih branitelja se javlja, to će onda stvoriti jedno nezadovoljstvo naknadno kada budu dobijali obavijesti da njihovi zahtjevi će biti odbijeni. Naravno, ima znači još vremena da se to pojasni. Znači čisto prava informacija građanima hrvatskim braniteljima što mogu očekivati …/Govornik kolika vrijednost udjela će biti, kolika vrijednost dionica, odnosno dividendi koja će se isplaćivati ove godine se može očekivati, a onda još i dodatne informacije i oko Fonda za stipendiranje i oko same dodjele sredstava zaklade. Ja smatram da oko ovih pitanja apsolutno nema razloga politizirati. To su životni problemi samih branitelja koje treba rješavati, putem direktne pomoći kroz državu ili na ovaj način kroz zaklade i fondove. I smatram da onda nekoga velikih problema i nezadovoljstva neće biti. Znači da zaključim. Što se financijske strane financijske strane ovoga izvješća i rada Fonda hrvatskih branitelja u potpunosti prihvaćamo, a ostavljamo one otvorene primjedbe koje smo kažem svih ovih godina iznosili i u vezi registra i u vezi raspodjele kriterija za udjele. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Josip Đakić.

govori o njemu da je on osigurao sigurnost novca u fondu te da se ne bi dogodilo sa novcima kao što se dogodilo u prijašnjim fondovima. Naime, vaš zakon iz 2003. godine je doživio bitne i skoro cjelovite promjene jer nije bio apsolutno provediv nit se je sa njim moglo upotrijebiti bilo kakvo osnivanje fonda i Upravnog odbora fonda. On nije govorio o bitnim stvarima, Statutu i svim ostalim aktima koji trebaju biti doneseni i stoga smatram da taj zakon iz 2003. godine je bio čisti politički, predizborni komplet. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite!

glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu. I kao što je vidljivo iz izvješća Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je jednoglasno prihvatio poslovno izvješće o radu istoga fonda. Isto tako vidljivo je da je kroz 2006. godinu održano 13 sjednica upravnog odbora fonda te su donesene odluke i suglasnosti bitne za funkcioniranje Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kao i Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. I imenovan je privremeni direktor Fonda za stipendiranje kao i privremeni upravitelj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. 6.3.2006. godine jednoglasno je odlučeno da društvo za upravljanje imovinom krene sa dostavom obavijesti vlasnicima vlasnicima tj. članovima udjela u fondu. I tako je oko 486 tisuća ili 96% obavijesti upućeno na kućne adrese. Ali s obzirom na prigovore o nepotpunim podacima produljen je i rok za prigovore kako bi se uskladili svi tijekovi u Domovinskom ratu, te popunili svi podaci koji su nedostajali u dostavama u dostavama ili u ministarstvima koje su hrvatski branitelji imali u svojim evidencijama. S obzirom na promjene kućnih adresa, nepotpune jedinstvene matične brojeve i sve ostale nedostatke o vremenu provedenom koji nisu evidentirani a sami hrvatski branitelji nisu kontrolirali u prijašnjem vremenu što im se vodi u Uredima i Upravama za obranu kao i u postrojbama bilo je nužno produžiti ovaj rok za prigovore kako bi se i te

Fonda hrvatskih branitelja za 2006. godinu u "Narodnim novinama" broj 33/07 od 28.3.2007. godine, te u dnevnim tiskovinama, u "Jutarnjem listu" i "Večernjem listu" od 31.3.2007. godine. Ovo govori samo o transparentnosti prikaza, dobiti, gubitaka i poslovanja fonda kroz ovo vrijeme i ozbiljnosti samog upravnog odbora fonda kao i društva za upravljanje fondom. U informativnome prospektu objavljena su financijska izvješća fonda i društva za upravljanje te ostale relevantne informacije vezane za poslovanje fonda i "Erste Ukupna imovina Fonda hrvatskih branitelja na 31.12.2006. iznosila je 2 milijarde 987 milijuna 888 tisuća kuna, od čega najveći udio 95,39% čine dionice INA-e i HT-a, a koje su prenesene na račun fonda tijekom 2005. godine, tj. 7% dionica HT-a, a …/Govornik se 4,43% portfelja fonda čine većinom, većim dijelom državne te u manjem dijelu korporativne obaveznice Raiffaisen banke koja je društvo za upravljanje kupilo za račun fonda ulažući slobodna likvidna sredstva dobivena isplatom dividende HT-a. 0,18% portfelja čine sredstva na transakcijom računu fonda pri depozitnoj banci te potraživanja po osnovi kamate po tim sredstvima i kamate po obveznicama. Ukupna neto imovina tj. imovina koja je umanjena za obaveze fonda na 31.12.2006. iznosila je 2 milijarde 945 milijuna 131 tisuću kuna. Obaveze se odnose na upravljačku naknadu društva za upravljanje tj. upravljačka naknada iznosi 593 tisuće kuna i obavezu za isplatu dividende članovima fonda za 2005. godinu 42 42 milijuna 164 tisuće kuna, što je vidljivo iz bilance stanja na 31.12.2007. godine na stranici 8 informativnog prospekta. Neto imovina fonda u odnosu na 31.12.2005. porasla je za 39,59% što je najvećim dijelom uzrokovano porastom cijene dionica INA-e nakon izlistavanja na Zagrebačkoj i Londonskoj burzi. Porast od dionica INA-e iznosio je 866 milijuna 712 tisuća kuna. Ujedno treba napomenuti da je neto imovina fonda tijekom 2006. godine umanjena za 84 milijuna 328 tisuća kuna isplatom ukupno 42 milijuna 164 tisuće kuna Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u omjeru 40:60. 40:60. Znači 40% od ovih sredstava ide Fondu za stipendiranje i 60 ide Zakladi hrvatskih branitelja. I stavljanjem u obavezu istog iznosa za isplatu dividende svim članovima Fonda hrvatskih branitelja. Ukupna dobit Fonda za 2006. godinu iznosi 919 milijuna i 627 tisuća kuna. Od toga se 56 milijuna 920 tisuća kuna odnosi na predujam dividende HT-a za 2006. godinu koja je Fondu isplaćena 24.1.2006. godine. 8 milijuna i 153 tisuće kuna odnosi se na kamate po transakcijskom računu Fonda i obveznicama u portfelju Fonda. Najveći dio dobiti proizlazi iz tzv. nerealizirane dobiti koja je odraz porasta cijena dionica INA-e nakon izlistavanja na burzu u prosincu 2006. godine. Naime prije izlistavanja na burzu Društvo za upravljanje je konzervativnom metodom procijenjeno vrijednost jedne dionice INA-e na 58 kuna. Nakon inicijalne javne ponude 17% dionica INA-e po 1690 kuna do kraja godine cijena je porasla na 2 tisuće 296 kuna i 16 lipa. Sukladno zakonskim odredbama a odlukom Upravnog odbora Fonda i HANFA-e realizirana dobit Fonda za 2006. godinu iznosi u iznosu od 59 milijuna 767 tisuća kuna isplatit će se kako slijedi: jedna trećina Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u iznosu od 42 milijuna 164 trećina članovima Fonda u obliku dividende te će 59 milijuna biti u obliku dividende. Jedna trećina biti će … /Govornik se ne razumije./ … u Fond. Također 42 milijuna i 164 tisuće tj. jedna trećina dobiti za 2005. godinu stavljena je na obavezu za isplatu dividende članovima Fonda. Kako registar bude i dalje dopunjavan i bude u skoro vrijeme upotpunjen bit će moguće isplatiti dividendu koja je pripremljena za hrvatske branitelje i nadamo se da će kroz i ovaj današnji sastanak sa ministrima biti u konačnici već evidentirane i sve adrese i svi jedinstveni matični brojevi te i svi tijekovi koji su bili nepotpuni i da će dividenda krenuti sa isplatom. Nerealizirana dobit u iznosu od 859 milijuna i 860 tisuća kuna ostvarena prvenstveno kroz povećanje cijene dionica INA-e neće se isplaćivati radi zaštite vrijednosti udjela Fonda hrvatskih branitelja. Naime isplata nerealizirane dobiti zahtijevala bi prodaju dijelova imovine Fonda tj. dionica INA-e ili HT-a što prema mišljenju Upravnog odbora Fonda i Društva za upravljanje trenutno nije u interesu vlasnika udjela u Fondu hrvatskih branitelja. 2.3.2007. poslane su i nove potvrde članovima Fonda kod kojih je bilo promjena bitnih za izračun broja udjela. A na temelju ažuriranog registra branitelja koje je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dostavilo Erste investu 29.1.2007. godine. Potvrde su poslane na cirka 84 tisuće članova Fonda. Također bitno je istaknuti a što nije napomenuto u informativnom prospektu da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga tj. HANFA tijekom prosinca 2006. godine provela redoviti nadzor nad poslovanjem Fonda hrvatskih branitelja i društva za upravljanje. U zapisniku o nadzoru podijeljenom svim članovima Upravnog odbora Fonda ističe se da HANFA nema nikakovih primjedbi na dosadašnji rad Erste investa i da je sve u skladu sa zakonskim i socijalnim odredbama, međunarodnim računovodstvenim standardima i dobrom tržišnom praksom. Mi sa zadovoljstvom možemo reći i istaći da je u 2007. godini povećana neto imovina Fonda i sada iznosi 3 milijarde i 444, 404 milijuna kuna što znači da će i daljnjim ulaskom po 7% i daljnjom privatizacijom Fond znatno rasti i ono kao što je naglasio i Odbor za ratne veterane preporuku da se trebaju dionice sačuvati što dulje u svojem vlasništvu tj. članovi Fonda hrvatski branitelji kako ne bi se došlo do ili prodaje u bezvrijeđe a dividenda će i dalje nastojati biti isplaćivana kroz cijelo vrijeme dok se, a svi oni koji bi izašli iz Fonda i prodali svoje udjele ne bi više bili članovi Fonda i ne bi ostvarivali pravo na nove dionice. Stoga evo još jedan puta ispred kluba Hrvatske demokratske zajednice pozdravljamo ovo korektno, kvalitetno izvješće koje je u korist hrvatskih branitelja. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Ivica Pančić. Neću govoriti o zakonu iz 2003. jer nema smisla već ispravljam krivi navod: "Daljnjom privatizacijom Fond će dalje rasti". Pa nemojmo prodavati maglu. Sljedeće godine udjeli će biti podijeljeni, a privatizacije ostalih poduzeća do naredne godine neće biti. Jedino što se može sačuvati Fond i onda čekati u sljedećih tri, četiri, pet godina naredne privatizacije. Ali privatizacija nema. Klub zastupnika HSLS-a poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite.

Kao i uvijek kada imamo pred sobom izvješće onda može se konstatirati da je ono žanrovski uspjelo, zapravo odgovara onome što bi izvješće trebalo biti, ne? I s te strane pokazuje se da doista u ovaj Sabor dolaze kvalitetna, kvalitetna izvješća koja odgovaraju tim žanrovskim uzusima. što, što, to je samo po sebi je forma trebalo bi se upitati što je sa sadržajem i mi ćemo u Kluba HSLS-a poći od ovoga famoznoga uvoda gdje kaže da su tijekom travnja 2006. godine poslane su obavijesti o vlasništvu udjela u Fondu većini članova Fonda. Oko 486 tisuća S obzirom da je pristiglo veći broj prigovora na dostavljene obavijesti u lipnju je usvojen prijedlog za produljenje rokova za podnošenje prigovora te su produljeni rokovi za pisane odgovore na prigovore. I upravo ova, mislim da je ovo jedna ključna, ključna, dvije ključne rečenice u cijelom ovom izvješću.

Ovo što je kolega Letica ovako iz klupe dobacio ja nisam branitelj i ako kažem bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti kriterije kako se to postaje branitelj, kako to da gradonačelnik najvećega ratnoga grada koji je bio izložen ratnim djelovanjima gotovo godinu i pol dana nije dobio taj status, a negdje drugdje se dobivalo. I da se odmah razumijemo, ja to i ne tražim jer vrijeme je izabralo mene, a ne ja vrijeme. Da se to moglo birati jednostavno se to ne bi izabralo i na kraju krajeva nešto što se zove i obveza prema domovini. Braniti domovinu na sve moguće načine kako se to može braniti. Ali da imamo pola milijuna branitelja to doista mora izazvati upitnost. Kako se to olako zapravo postajalo branitelj. je biti negdje, bilo negdje kuhati kavu ili biti u nekome državnome tijelu i onda se preko noći, preko noći kažem se postaje branitelj i to onda zapravo cijelu ovu plemenitu ideju kako da, kako da riješimo tu populaciju smo zapravo je multiplicirali i da se povećava i da se zapravo ova supstanca koja postoji koliko je to x novaca da zapravo će se, na kraju postat će sama po sebi manje vrijedna. S druge strane isto što mi moramo u klubu dovesti u pitanje to je taj kvantitativni pristup drugim riječima egolitarni. Što to znači sad, znači otvara se pitanje kriterija. Vidite, onih 90 dana koji su spasili Hrvatsku, koji se vežu uz vukovarske branitelje zapravo sada taj čovjek sa 90 dana je u odnosu na onaj koji je ne znam upravo obavljao neku funkciju tamo četiri, pet godina zapravo u nepovoljnom položaju, a on je ne znam u tih 10 dana uništio to što je uništio 10, 20, 30, 50 tenkova onda su ti, onda zapravo ta činjenica je na neki način podcijenjena na odnosu na jedan običan, administrativni, birokratski posao koji se također morao obaviti. Ali svakako nije imao tu težinu kao što je neka činjenica da netko 90 dana oni tamo srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni zapravo radio ono što je radio. I to su doista pitanja na koja mi stalno izbjegavamo davati odgovor jer svaki puta uvijek neko je predizborno vrijeme pa uvijek s nekim koketiramo, pa upravo ovo suludo proširenje prava je zapravo pokazuje kako se onda upravo to što se želi polučiti se vraća kao bumerang i to ni na koji način ne odgovara. I zato mi stalno već nekoliko puta kada smo govorili o ovim temama upravo taj famozni registar. Taj registar mora biti javan nikako neka tajna knjiga. Mora, građani Republike Hrvatske imaju pravo da znaju tko su ti pedeset, odnosno pola milijuna koji se, koji imaju status branitelja. Mene bi to zbilja zanimalo da vidim tko recimo iz tog u mom Osijeku tko je to sve stekao status branitelja. Jer ja jako dobro otprilike znam koliko je ljudi bilo u Osijeku 18. studenoga 1991. godine poslije pada Vukovara. A sada bi me zanimalo da vidimo da li su možda neki od mojih sugrađana ovako preko noći upravo zahvaljujući određenim nesavršenosti sustava i ono o svemu što se uz nesavršenost sustava ide, dobili status branitelja. Zato je važno i zato mi u Klubu HSLS-a inzistiramo na ažuriranju tog famoznog registra. On mora postojati doista najjavnija knjiga. Mi smo uvijek imali nekoga kad se god nešto pokušalo to obznaniti onda su uvijek imali akciju protiv toga. Očito da postoji ta neka hajde da ne kažemo neću reći nečista savjest, ali postoji upravo strah upravo od toga da nešto što ste stekli na krivi način i da dobro znate da vaš susjed i ovo dalje bolje da ne zna, a kad s činjenicom objelodanjivanja onda bi zapravo se pokazalo upravo da se nisu događale samo ove korektne stvari. I upravo zbog tih, takovih da kažemo suspektnih onda zapravo cijela ova supstanca postaje na kraju krajeva bezvrijedna i to je ono što mislimo da bi se moralo moralo pod hitno promijeniti i upravo izbaciti ovaj egolitarni kriterij, taj kvantitetni pristup i upravo taj problem kriterija je nešto što je upravo, zapravo je najbolnija točka, detalj u cijeloj ovoj priči, na neki način doista miješamo kruške i jabuke. Čim to pomiješate onda zapravo imate ovu stvar da nešto što je bilo kažem dobro zamišljeno, da se na neki način, da se kroz jedne investicijske fondove upravo tim ljudima, toj populaciji pomaže. I kažem i od zaklade i od stipendiranja sve je to zapravo jako dobro. To pokazuje upravo tu jedan visok stupanj solidarnosti i brige ovoga društva da se neke stvari promijene, a onda kažem na ovakav jedan po meni još, barem mi je sada nejasan, netko bi rekao netransparentan način pa da sve to pada u vodu. I drugo isto imam obvezu nekim, branitelji su me upitali. Mislim da na to možemo dobiti odgovor što je sa onim, upravo onom dobiti iz THT-a iz onih vremena kada je bilo transferirano na na proračun, a nije išlo prema ovome fondu i da li se tu što može promijeniti, da li predsjednica upravnoga odbora odbora sa svojih šest suradnika može donijeti tu odluku da se ono što po našem mišljenju nije trebalo ili moralo ići sve kroz da se doista vrati i da se ti neki, nejasno da li je to 150 ili 200 milijuna. Ali očito neka vrijednost je da se podijeli korisnicima toga fonda. Evo to su sva ova naša kažem blaga čini mi se i više nego benigna pitanja, ali pitanja koja ipak na neki način govore upravo o stupnju svijesti ovoga našega društva da doista ne dopustimo da se plemenite stvari na neki način pretvore pretvore u svoju karikaturu i da eto kažem sa pola milijuna branitelja ja mislim da bismo mi mogli ono se kaže doći ili do Beča ili do Istambula, ovisno na koju bi stranu krenuli. A strah me je da je taj broj bio puno manji i da se u nekim situacijama olako zapravo prepuštalo. A jedan puta kad znate dođe do tih stečenih prava onda je od toga vrlo teško ili gotovo nemoguće odustati i ljudi jednostavno to doživljavaju kao nešto što im pripada, a mislim da pitanje patriotizma, domoljublja koje je zapravo pitanje svih pitanja i koje isto posljednjih godina također postali par exellance patriotsko, odnosno filozofsko pitanje da mi malo drugačije tome pristupimo. Ja vjerujem da bismo onda došli i do manjega broja, ali i do kud i kamo veće supstance i onda oni ljudi koji su doista zaslužili bi imali pravo da povuku kud i kamo veća sredstva i da doista ne postanu socijalni slučajevi nego da se kroz ovaj, investicijske cikluse, fondove rješavaju problemi ove itekako značajne populacije u društvu o kojima svakako treba voditi računa i ni na koji način ih ne treba marginalizirati. Ali je kažem veliko pitanje i to mi je eto i kolega Kajin rekao da li je to, da li je to pravi način rješavanja tog problema. Ja sam vrlo blizak njegovom razmišljanju da se tu moglo pronaći i neke prihvatljivije modele rješavanja ovoga. Ali kažem, izvješće kao izvješće … /Govornik Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Josip Đakić. vojnika bi mogli doći do Beča ili do Pešte. Naime, gospodin Kramarić stvarno ne poznaje prilike koje su bile '91. godine, kako su se postrojbe formirale, kako su se demobilizirale, kako su se novi ljudi mobilizirali, u kojem periodu i koliko vojnika je bilo. A ti podaci striktno pokazuju da se je u datim momentima određeni broj ljudi mobilizirao ili demobilizirao, jel dolazio ili ne dolazio. Ovo uopće ne stoji da bi došli do Beča ili Pešte. Jer da je bio u borbenim postrojbama onda bi sigurno znao kakove su okolnosti bio, kakav je dugačak bio front, koliko je trebalo pokrivati, sa koliko ljudi te terminologiju iako ne poznaje. I ono što želim reći da osobna stvar svakoga branitelja je da odluči da li će mu biti objavljeno ime i njegov tijek u Domovinskom ratu javno ili neće. Da ne bi bilo zlouporabe njegovog imena kao što se u zadnje vrijeme i meni događa da iz jedne knjige koja je nabacana kao lopatom, koju je napisao Bjelovarčanin, još ga je i gradska uprava financirala se piše optužnica protiv mene i moj prijatelja, a niti sam bio niti sam luk jeo i luk mirisao. Zbog toga da ne bi susjedi ili komšije koristili imena hrvatskih branitelja ja osobno smatram da ih ne treba objavljivati. Samo oni koji to dozvole osobno da se objavi.

Hvala vam svoj komentar kao zastupnika. Tijekom Domovinskog rata generacije i generacije ročnih vojnika su bile mobilizirane temeljem hrvatskih propisa i sudjelovale su u Domovinskom ratu. Imamo ročnika 70, 80 tisuća. Govoriti o Registru na način da je on jedna laži obmana nije pošteno prema hrvatskim braniteljima. I nemojmo to činiti ovdje u Hrvatskom saboru. U ovoj državi se zna tko utvrđuje Postoje zakoni i postoje propisi, to su Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova. Prema zakonu su dali popis branitelja. Netko je bio 3 mjeseca, netko je bio 5 godina. Možda bi bilo dobro da kaže državni tajnik, on vjerojatno zna taj podatak koliko je hrvatskih branitelja bilo svih 5 godina Domovinskog rata. Pa kad on kaže tu brojku onda će vjerojatno svima biti jasnije o čemu se tu uopće radi. A govoriti o objavljivanju Registra hrvatskih branitelja to je tema o kojoj bi se itekako dalo razgovarati. I u svakom slučaju ne bi se s tim složio da se getoiziraju hrvatski branitelji, da se stvaraju u jednu kategoriju posebnu sa javnim popisom pa da onda svatko može ovako ili onako manipulirati sa njihovim podacima. Uostalom to naši hrvatski propisi koji su temeljni i na propisima u nekim drugim zemljama ne dopuštaju. Ali dopustite kao što smo slušali od prethodnika i na Odboru za veterane izvješće samo po sebi je dobro došlo, korektno i prihvatljivo. Možemo kazati da smo zadovoljni sa stanjem u Fondu hrvatskih branitelja. Konačno su stvari sjele na svoje mjesto i taj Fond je u potpunosti profunkcioniraju. I samo ono što možemo kazati želimo i u budućnosti da taj Fond bude i što bogatiji i da što bolje radi. U tom kontekstu svakako možemo podržati i mogu podržati izvješće. možda nije spomenuto u izvješću o tome bih htio nekoliko riječi kazati. Ovdje je bilo riječi o dividendama. I moj kolega Pančić kazao je da je ta priča, o dividendama i o dugu dividendi od HT-a ako ako se ovo izvješće prihvati završena. Nije kolega Pančić završena zato što, kao što je poznato, a ponovit ću, ta je priča na Ustavnom sudu. Nadajmo se, vjerujmo da će Ustavni sud jednog dana kazati svoje o tome je li Vlada morala dividende od HT-a u cijelom iznosu uplatiti u Fond hrvatskih branitelja ili je mogla učiniti to što je učinili, znači protumačiti na način da dio dividendi koji je do trenutka prijenosa dionica taj dio dividendi uplatila u državni proračun. Radi se o 150, 200 milijuna kuna. Značajna su sredstva. Valja kazati da je, iako je kazala ministrica da je Vlada bila iskrena u tom prijenosu, vjerojatno je u svojoj želji i namjeri da realizira ono što je zakon predvidio. Međutim to sam već kazao sa ove govornice i ponavljam da je Vlada htjela mogla je prebaciti i te dividende bez ikakvih pravnih posljedica, te dividende u Fond hrvatskih branitelja pa bismo danas pričali o puno značajnijim značajnijim sredstvima. Kada se već govori o dividendama mislim da isplata dividendi koja je predviđena ovim Zakonom o fondu i govori se o iznosu od 60-ak milijuna kuna možda možda nije pravi trenutak za isplatu dividendi, jer će ti iznosi kada se uzme u obzir broj branitelja i broj sredstava biti vrlo mali i možda bi bili destimulativni za branitelje, poglavito u vrijeme kada ističe ovaj trogodišnji moratorij i kada postoji i otvara se mogućnost da hrvatski branitelji počnu raspolagati svojim udjelima. Nisam baš bio sretan kad sam čuo ministricu koja je ustvari kazala ono što zakon predviđa, da će hrvatski branitelj sljedeće godine raspolagati dionicama kako budu mogli i htjeli. Očekivao sam i očekujem da Upravni odbor Fonda u svom djelovanju djeluje na one koji imaju udjele optimistički, a to znači da stvara povjerenje u Fond, jer samo to povjerenje može spriječiti rasprodaju Fonda. Kao što znamo Fond je zatvoren i njegova budućnost je nakon sljedeće godine upitna. Postoje scenariji čak da bi se taj Fond mogao i ugasiti ukoliko više od 50% branitelja proda svoje udjele. Ovdje sam u Hrvatskom saboru ne jedanput, nekoliko puta bio svjedokom rasprava na našim odborima, konkretno na Odboru za žalbe i pritužbe kojeg sam bio član, kada matičnim raspravama koje su potaknuli ljudi, građani Republike Hrvatske sa zahtjevom prema Saboru da im se ispuni njihova nepravda. A nepravda se sastojala u tome što su oni prodali dionice iz prethodnih privatizacija, a te su dionice desetorostruko desetorostruko i stostruko više vrijedile. I onda su tu naravno građani imaju pravo na to, kazali mi smo prevareni. Ali nažalost tržišno gospodarstvo je takovo. Ono što branitelji očekuju, što je naša dužnost njima govoriti i nas zastupnika, pa i Upravnog odbora Fonda naravno, je savjet, poruka. Naša poruka mora biti hrvatskim braniteljima nemojte prodavati udjele u Fondu branitelja. Nemojte prodavati udjele, nemojte dopustiti da se sa Fondom branitelja dogodi ono što se dogodilo sa nekim drugim fondovima, ne zbog nečije manipulacije nego zbog činjenice da je onaj tko je raspolagao dionicama krivo procijenio i prodao dionice u bescjenje nekakvim torbarima i onima koji su na tim dionicama zgrnuli bogatstvo na račun onih koji su u svom neznanju učinili po sebe loš čin. Nemojte prodavati dionice Fonda Fonda hrvatskih branitelja, jer kada prodate dionicu, udjele u Fondu, vi ćete izgubiti pravo, a nadajmo se da će u daljnjim privatizacijama Fond itekako biti značajan Fond. Naravno 7% Ine i HT-a nisu, jesu velike vrijednosti, ali u odnosu na cjelokupnu i ukupnu privatizaciju u Hrvatskoj gdje se radi o stotinama milijuna kuna ovo su ipak mrvice, ali ako su i mrvice vrijede nešto. Da li će privatizacija biti ove godine, sljedeće ili za tri godine, možemo kazati i pretpostaviti da će ona morati ići jer je takav proces, mi smo u tržišnom gospodarstvu i svakako će doći dan kada će i u sljedećim privatizacijama morati onaj tko bude vlast dati dio u Fond hrvatskih branitelja i time će bitno narasti njegova vrijednost. Uostalom ideja Fonda je i bila da se stvori jedan trajni izvor financiranja branitelja, a ne da se na tri godine omogući rasprodaja i da za vrlo male novce branitelji ostanu bez svojih vrijednosti. Ono što bih još htio čuti kao poruku je informacija o tome da će vlast, Vlada u ovom slučaju, Ministarstvo hrvatskih branitelja poduzeti sve što može poduzeti kako bi nestali oni oglasi u novinama gdje se čuli smo, nezakonito kupuju ili prodaju, nude na kupovinu ili prodaju udjeli u Fondu. Poruka mora biti iz današnje rasprave, bilo kakve transakcije sa udjelima u Fondu hrvatskih branitelja su u ovom trenutku nezakonite i to je ministrica i kazala, a volio bih da ponovi sada kada imamo, vjerojatno imamo i prijenos. Ono što je bila najveća primjedba i koja stoji od kluba Hrvatske stranke prava su informacije. Kao primjer možemo kazati da nakon što se saznalo da su se dodijelile stipendije obitelji, djeci hrvatskih branitelja onda malo-malo nekoga sretnemo tko kaže nisam znao. Bez obzira na određene napore, napora ima i na TV emisijama i na tiskovnim konferencijama. Postoji naravno za one koji redovno prate političku scenu, postoje određeni sustavi informiranja, međutim on nije dovoljan. Većina na žalost, na žalost većina nije informirana i mnogi nisu znali da se dijele stipendije i da je Fond za stipendiranje profunkcionirao. Tu naravno ne prozivam Vladu niti ministarstvo, ali ipak bi mogli uputiti jedan apel medijima da malo više obrate pažnju da kada se o tim temama govori, kako bi većina hrvatskih branitelja mogla imati informaciju, pa naravno temeljem takovih informacija koristiti ili ne koristiti svoje pravo. mogu kazati da postoji i određeni problem u funkcioniranju udruga Hrvatskih branitelja, kao što znamo kada govorimo o proračunu onda znamo da se milijuni kuna dodjeljuju Ministarstvu hrvatskih branitelja, a namjenski su za funkcioniranje rada udruga i te udruge naravno podnose godišnja izvješća, obimna izvješća o tome na što troše taj novac. Bilo bi dobro da im se uvjetuje sljedeće godine da dio tih sredstava koje dobivaju iz državnog proračuna moraju potrošiti na informiranje i javnosti i svojih članova o ovim pitanjima. To se može bez bez velikih problema, naravno vodeći računa o tome da kao što znamo imamo i udrugu vladinu koordinaciju, imamo i neku drugu koordinaciju, ta podjela među udrugama nije dobra i ne bi bilo dobro, a izgleda ipak je tako, da i zbog te podjele je došlo do zastoja u informiranju članova pojedinih udruga o ovim vrlo važnim pitanjima, pri tome mislim na zakladu hrvatskih branitelja i na Fond za stipendiranje. Ono što je još zanimljivo pitanje, a nije uopće spomenuto u izvješću, kao što znamo to već godinama stoji kao informacija, postoje predstavnici branitelja u Ini i HT-u, to su general Dečak i gospodin Merčep. Bilo je puno priča o tome po medijima, pa i o tome da Vlada nije povukla svoga člana Nadzornog odbora. Pa postavlja se stvarno pitanje jesu li oni sudjelovali, da li sudjeluju u svojim pozicijama u Ini i HT-u, da li podnose izvješća Upravnom odboru Fonda branitelja i braniteljima koje oni predstavljaju, uopće kakova je njihova uloga u, jer naravno primaju honorar i tamo su poslani da predstavljaju branitelje i zastupaju interese branitelja u Ini i HT-u. Bilo bi dobro i mislim da je nužno da to bude u Poslovnom izvješću Fonda, jer oni tamo predstavljaju branitelje i trebali bi i ja se nadam da zastupaju interese Fonda u Ini i HT-u. O tome bi volio da ministrica izvijesti nas saborske zastupnike, jer toga nema u poslovnom izvješću Fonda. I za kraj ponavljam, poruka bi trebala i morala biti hrvatskim braniteljima. Bez obzira što ćete dobiti 55 ili 100 kuna dividendi možda ove godine ili početkom sljedeće godine, bez obzira što sada Fond ne predstavlja neku veliku vrijednost, nemojte prodavati dionice, udjele Fonda hrvatskih branitelja, vrlo skoro taj će Fond imati vrijednost i imati svoju punu … /Ne razumije se./ … To je poruka koju bih htio čuti od Upravnog odbora i predsjednice Upravnog odbora Fonda

Ja se ispričavam što moram reagirati. Prvo ste vi upozorili kolegu Kramarića da je povrijedio Poslovnik članak 209., a na kraju je rekao da su branitelji masonsko društvo. Mislim ovo je stvarno sramota šta se u ovoj sabornici događa. Tu smo čuli, … …

Kolegice i kolege, hoćete dozvoliti da ja počnem i završim. Ovo izvješće financijsko onda za hrvatske branitelje što se tiče samog dijela financijskog stvarno nemamo primjedbi. Mislimo da je on korektno napravljen i svi klubovi koliko do sad sam slušao su taj dio podržali, međutim svaki od nas želi upozoriti na neke stvari koje bi mogle eventualno izazvati probleme i u vezi ovog Fonda. 12. travnja 2008. godine prestaje moratorij raspolaganja udjelima u fondu i nastat će kaos ako ministarstvo ne bude imalo točan broj izdanih bodova, izdanih iskaznica, jer sad znamo da imamo situaciju da pojedini branitelji po starom zakonu, naoružane narodne zaštite imaju pravo kao branitelji, a po novom zakonu oni to nemaju i dobili su iskaznice, dobili su udjele, dođu u Ured za obranu i jednostavno oni im kažu da nemaju pravo na to. Koliki je broj tih ljudi ja pitam ministarstvo da li ima taj podatak? Mislim da to nije mali broj ljudi jer samo iz pojedinih općina javilo mi se po 10-tak, 15 ljudi koji su dobili iskaznice, dobili su udjele, a nemaju pravo na njih. Ministarstvo šalje iskaznice iz registra, a kad treba verificirati za fond onda registar nije dobar. Rekla je gospođa potpredsjednica Vlade da će danas biti ministri obrane i MUP-a da se pokuša taj problem riješiti. Međutim, ako znamo da popis stanovništva Kine, Rusije, Hrvatske traje mjesec dana, a mi 2 i nešto godina ne možemo napraviti popis branitelja mislim da to nešto ne štima i da razina u ministarstvu koje je zaduženo za taj dio posla ne funkcionira. Ja vas uvjeravam da je dano braniteljima i zapovjednicima i uredima za obranu da bi to bilo u roku od mjesec dana riješeno sa potvrdama kod javnih bilježnika i ovako kako smo do sad radili potvrde što se tiče potvrda za ratne vojne invalide i verifikaciju ratnog puta. članovi Upravnog odbora, da li su dužni pri izvještaju za ratne veterane u Odboru za ratne veterane i na raspravi u Saboru sudjelovati u radu i pojasniti neke stvari. Ako znamo da što se tiče zaklade i Fonda za stipendiranje branitelja informacija nikako da dođe do branitelja čije je to vlasništvo i koji na njih imaju pravo i nitko ih ništa na kraju i ne pita. Mi imamo situaciju da podnose ljudi za jednokratnu pomoć, neki čuju, neki ne čuju, onda se stvara fama u javnosti da svaki branitelj će dobiti iz zaklade 6 tisuća kuna pomoć i dolazi do revolta, odbija im se, imamo već ljude kojima je odbijeno bez pravnog lijeka, bez razloga zašto je to napravljeno, koje oni imaju pravo, da li se imaju pravo žaliti na to. Mislim da taj dio zakonska regulativa u vezi toga još nije riješena i da treba u ministarstvu pravnici već službe koje su za to zadužene uzeti u obzir pravni postupak i ljudima kad se odbija pravo na pomoć da mu se da pravni lijek. Ministarstvo bi trebalo dati pravila onda. …/Upadica se ne čuje./… Ima, ima veze. Sa svim ima veze ministarstvo. 3 milijarde i 400 milijuna kuna momentalna vrijednost fonda, ali znamo da to nije brojka koja bi trebala biti realna. Ako znamo da hrvatska Vlada treba donijeti Zakon o privatizaciji Hrvatske pošte, Hrvatske željeznice, Hrvatskih cesta, Hrvatske radiotelevizije i Hrvatskih šuma tada imovina fonda bi se kompletirala i to bi bilo daleko veća suma novca nego što je to pitanje sad. I zato me brine ovaj 12. travnja 2008. godine kad bi branitelji trebali slobodno raspolagati u udjelima, tj. mogli bi ponuditi i na prodaju fondu. u javnosti se stvara opet dojam, ti branitelji misle da će moći svi odjednom ponuditi na prodaju te svoje udjele i da će oni s tim riješiti neki momentalni svoj sitni problem za novac koji ih i sad zanima. Ali oni ne znaju da neće moći to napraviti i da će fond otkupiti onoliko koliko može, a onaj drugi dio jednostavno nije predviđen da se otkupi sav, osim ako nećemo ići u prodaju imovine imovine fonda, onda nismo napravili ništa niti smo napravili za te branitelje neku vrijednost koju smo zamislili. Sada otprilike jedan bod vrijedi cirka 5, 6 kuna ili udjel ajmo reći u najbolju ruku 600 kuna što u prosjeku po branitelju je negdje oko 6 do 7 tisuća kuna koliko ima otprilike prosječno branitelj u Hrvatskoj. To je negdje 12 udjela ili tisuću 200 bodova. Mislim da to trebamo reći da ne bi ljudi mislili da se tu sad momentalno raspolaže nekom basnoslovnom cifrom. Ona u cjelini je velika, 3 milijarde i 400 milijuna kuna je velika cifra, međutim kad se ona rasporedi na bodove i na udjele i na branitelje onda to i nije tako veliki novac kako ljudi eventualno zamišljaju ili se nadaju.

Koliko imamo u borbenom i neborbenom sektoru? U registru ne postoji borbeni i neborbeni sektor. Zašto? Dalje. '90., '91. godina i '96. kad rata nije ni bilo najviše bodova je u tom dijelu, u tom vremenu raspoređeno i zato ova cifra cifra od 600 kuna po udjelu je tako mala. Ona bi mogla biti duplo veća da se išlo na poštenu preraspodjelu ovih dobara. Ja zato podižem tužbu Upravnom sudu jer po Ustavu Republike Hrvatske rat je trajao od '91. do '95., a vrlo dobro znate da smo 15.3.'91. godine slali hrvatske dečke u Jugoslavensku narodnu armiju. Prema tome, ja ne znam protiv koga su ratovali Hrvati '90. i '91. godine do 5., 6., 9. mjeseca, kad su ovisno u kojem kraju Hrvatske počela borbena djelovanja? Mislim da je ovo jedne prevara i ja na tom neću ostati. Dosad sam upozorio više puta, sad idem i tužbom Upravnom sudu. Od danas, čekao sam ovu raspravu, potpisujem, dole imam u klubu i ja ću tužiti ovaj dio, jer on nepošteno, više su dobili ljudi za '90. i '91. i '96. godinu nego većina ratnika koji su proveli od prvog do zadnjeg dana na ratištu. Ja pitam, zašto i kome to služi? Zašto i kome to služi? Neka mi netko iz Vlade to kaže. I dalje. Fond bi, udjelima bi ljudi trebali raspolagati u 4. mjesecu 2008. godine. Ako se ova privatizacija neće nastaviti, onda neka nam Vlada jasno kaže, politika ove Vlade je takva da nećemo rasprodavati našu imovinu i neće biti novih udjela, novog vlasništva, novog novca, nove vrijednosti. Ili ako će ići se u rasprodaju da se kaže, to će biti za godinu, dvije, tri, pet, osam, deset. Jer sad od 4. mjeseca 2008. godine ljudi trebaju raspolagati imovinom, a ta imovina nit je cjelokupna, nit je konstantna, nit je stalna. Mi ne znamo da li će ovi udjeli vrijediti tri puta više za tri ili četiri ili pet godina. Znači produžavamo rok upravljanja našom imovinom, a znamo da nekim braniteljima je sad, još jučer potreban novac i zato dolazi do ovoga da opet razni torbari, kriminalci, lopovi ja bi ih nazvao torbare i naše te branitelje jadne kojima je potrebno sutra tisuću kuna da plati struju, on će mu potpisati svoje udjele i na neki način ga opljačkati. A sad ćemo sa ovim da ne znamo kad će se ići sa privatizacijom ovih poduzeća koje sam spomenuo, produžiti rok možda na deset godina. Da li će sljedeća Vlada imati snage to sprovesti? Ova vidimo da nema. Niti najave nemamo kad bi to moglo biti. Pa ajmo reći, godišnje ćemo napraviti jedno poduzeće to privatizirati i to bi bila neka realnost. Mi to razumimo. Ali da znamo kad će to biti i što će biti i da ljudi, branitelji ne budu više predmet manipulacija, nego da znaju svoja prva kad će ih steći i kad će moći raspolagati svojom imovinom. Vi znate da je HVIDR-a Grada Zagreba tužila i za sad zašto ne raspolaže svojim udjelima? Momentalno nitko im nema kao, to pravo oduzeti. Međutim, mi smo to napravili u zaštiti naših branitelja. Pokušali smo ih zaštititi od samih sebe. Ali sad ovim produžavanjem rokova, mi ćemo napraviti kaos i mislim da nam to nikome nije potrebno i zato imao imao sam potrebu upozoriti na ove stvari, reći i neka ministarstvo i potpredsjednica Vlade pokušaju naći rješenja za ovo što sam ukazao ispred Hrvatske narodne stranke, ispred kluba i u svoje osobno ime. Hvala lijepo. Hvala. U 10 i 53 isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od deset minuta. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite! **Čuljak, Tomislav (HDZ)** Pa evo, ispravljam netočni navod kolege Kurtova koji je rekao kao oni koji su se borili '90. i '91., koji su kao najviše dobili i kao protiv koga su se oni borili. ja se čudim kolega Kurtov, a ako ste zaboravili da su '91. bile akcije u Borovu selu gdje su stradali redarstvenici iz Redarstvenih Redarstvenih snaga Republike Hrvatske, koji su bili ustrojavani znači od '91. godine pa nadalje, gdje su prolazili obuku i sjetimo se i akcije u Mirkovcima gdje su također poginuli pripadnici redarstvenih snaga kojima sam i ja bio također pripadnik. I znači sada oni koji su dobili određene bodove iz tog perioda, šta su oni lažni branitelji ili šta, valjda nije bilo rata u to vrijeme? Ja uopće nisam razumio šta ste vi s tim mislili reći? Povreda Poslovnika poštovani zastupnik Željko Kurtov. **Kurtov, Željko (HNS)** Povreda Poslovnika 209. Kolega Čuljak mene nije ispravljao nego on tumači svoje mišljenje koje nije istinito. '91. godine, 15.3.'91. godine mi smo slali naše hrvatske dečke u Jugoslavensku narodnu armiju, a akcije su počele od 5. mjeseca do 9. mjeseca je rat počeo. Do tog vremena rata nije bilo u Hrvatskoj i nemojte lagati hrvatskoj javnosti. Nije to povreda Poslovnika, nego ispravak jedne tvrdnje koju ste vi iznijeli, koju zastupnik Čuljak osporava. Ministrica, potpredsjednica Vlade i predsjednica upravnog odbora fonda Jadranka Kosor. Izvolite! **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, javila sam se nakon izlaganja gospodina Kurtova jer mislim da je potrebno reći nekoliko stvari, naprosto zbog daljnjeg tijeka rasprave da ne bi dalje bilo zabune. Krenut ću od nekoliko stvari o kojima je govorio, pa ću se evo, referirati i na ostale klubove vrlo kratko. Naime, gospodin Kurtov, dakle zastupnik u Hrvatskom saboru govori primjerice da su hrvatski branitelji dobili iskaznice a da nemaju pravo na udjele i govori o desecima i desecima. Gospodine zastupniče! Vi znate da sam ja dostupna svakom zastupniku naravno jer sam i potpredsjednica Vlade i ministrica i javljam se promptno svakom zastupniku. Da ste mi to javili i pokazali, dostavili te adrese odnosno imena ljudi na koje se to odnosi ja bih promptno reagirala i mi bismo danas znali o čemu se radi. Dakle, ako istinski želimo pomoći u rješavanju problema ja osobno sumnjam da je to tako, ali ako postoji problem molim vas, dajte mi sada taj popis, sutra ćete znati o čemu se radi. Molim vas sada do kraja rasprave dajte mi popis branitelja o kojima se radi, koji imaju probleme. Drugo, spominjali ste Fond za stipendiranje i zakladu. O tome da se ne zna dovoljno, da se nije znalo i tako dalje. Želim vas izvijestiti da smo, da, za stipendiranje, Fond hrvatskih branitelja pa Fond za stipendiranje pa zaklada nemaju nikakve veze više sa Ministarstvom hrvatskih branitelja. U Fondu za stipendiranje i u Fondu, i u Zakladi hrvatskih branitelja su predstavnici udruga, predstavnici nadležnih i oni preko svoga upravnoga odbora rukovode poslovima Fonda za stipendiranje i zaklade. Ministarstvo hrvatskih branitelja dakle Vlada nema nikakvog utjecaja. To su samostalna tijela i oni rade prema zakonu koji smo donijeli u Hrvatskom saboru prema podzakonskim aktima. Prema tome nikakve, ponavljam nikakve veze niti može Ministarstvo na bilo koji način utjecati. Mi smo samo, rekla sam ovdje potpisali jedan sporazum sa zakladom da sve one probleme za koje mi doznamo a ne možemo u okviru zakona transferiramo. Znači da ne pišemo mi vam ne možemo pomoći, ali se javite Zakladi pa da ponovo čovjek piše nego da mi to automatski proslijedimo Zakladi na rješavanje. Vi ste rekli da se ljudima odbijaju tamo, ja znam jer smo sudjelovali preko Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja u donošenju donošenju akata i donošenju kriterija za dodjelu pomoći preko zaklade. Kriteriji su vrlo jasni, precizni. Oni takvi moraju biti. Prema tome tko ne udovolji kriterijima ne može dobiti potporu. I to mislim da ćete i vi E sad govorili ste, gospodin Kurtov je govorio o Fondu i o tome da to nije basnoslovna cifra. Znači tri, tri milijarde i evo imam najnoviji podatak, tri milijarde i 474 čini mi se milijuna na današnji dan. Da, gospodine zastupniče, mislim neću se obraćati vama osobno nego svima. To nije mali novac i ponavljam da tog novca do kraja mandata prošle Vlade nije bilo. I to je činjenica. I od tada je krenuo cijeli posao oko izmjene zakona, oko uspostavljanja zakona. Zakon kakav je bio donesen 2003. prema uputama i upozorenju svih nadležnih institucija od tadašnje komisije za vrijednosne papire na dalje ne bi mogao funkcionirati. I mi smo ga morali ovdje izmijeniti da bismo mogli osnovati fond. I unijeli imovinu i ona, kao što vidite raste. Prema tome danas obeshrabrivati branitelje s ove govornice u tom smislu da je to nije bog zna kakav novac nije dobro jer to jest nekakav novac. On kao što vidite raste. Prošle godine u ovo vrijeme je bilo dvije milijarde i nešto manje od 200 milijuna kuna. Sad je 3 milijarde i 474. Prema tome to nije bezvrijedan novac. Udio, pitao je netko ovdje, udio je oko 650 kuna. Prema tome svatko može izračunati koliko je to u prosjeku. O, imovina se naravno mijenja. Mi vjerujemo da će rasti s obzirom da će doći još imovine u Fond. I ono što želim istaknuti. Bilo je u raspravi dosta riječi o tome da hrvatski branitelji od sljedeće godine od travnja mogu raspolagati, a da se i sada događaju neke, neki poslovi kojim bi ta imovina trebala prijeći u nečije tuđe ruke. Naravno da smo mi itekako na to upozoravali. Da smo izdali i oglas u kojem smo vrlo jasno upozorili i ovdje sam rekla da svi ugovori, sva mešetarenja koja se eventualno sada događaju nemaju nikakvog pravnog učinka. Da su to ništetni ništetni poslovi. Dapače da je to kazneno djelo. I na to smo upozorili evo objavom i u svim dnevnim listovima prije izvjesnoga vremena. Preko udruga hrvatskih branitelja puno se o tome govorilo. O tome postoje informacije na našoj web stranici. O tome postoje informacije u našem PSP centru, s našim PSP centrima u svim županijama i u gradu Zagrebu. Prema tome više od toga mi ne možemo. Dakako da bi bilo dobro da mediji katkada o tome više govore, ali to nije moj posao. Govorili ste o registru i o tome je li bilo 1991. ili nije, pa ja mislim da je to notorna činjenica to svi znaju. Ja ću vam samo reći podatke, godine, do kraja 1991. godine to su podaci iz registra hrvatskih branitelja. Prvi put u hrvatsku vojsku i u Ministarstvo unutarnjih poslova ušlo je 182 hrvatskih branitelja. Znači to su ljudi koji su dobili status. Do 15. siječnja 1992. ukupno 272 tisuće 782 hrvatskih branitelja znači prvi puta ušli u hrvatsku vojsku i u Ministarstvo unutarnjih poslova. I onda redom po godinama dakle ja vam mogu izlistati iz registra hrvatskih branitelja. Znači imamo po godinama, po mjesecima svaki mjesec koliko je prvi put ušlo hrvatskih branitelja i onda ukupni zbir za svaku godinu i do, i i evo ga još podatak nakon 15. siječnja 1992. do 6. mjeseca 1996. 216 tisuća 625 hrvatskih branitelja, to su ti ljudi koji su dobili status hrvatskog branitelja. Gospodin Kramarić je govorio, žao mi je da ga sada nema ovdje da on traži i zahtijeva da se taj registar objavi. Dame i gospodo, svi, svi podaci koje imamo o Zakonu o zaštiti podataka i drugi zakoni govore o tome da se taj registar gdje su vrlo osjetljivi podaci koji govore i o ratnim putovima i tako dalje, da se ne može objaviti. Međutim ja sam da bi, da bismo izbjegli sve nedoumice tražila od Agencije za zaštitu osobnih podataka i službenim dopisom da mi s obzirom na podatke koji se tamo nalaze pisano odgovori službeno može li se takav registar objaviti ili ne? Ali ponavljam moje osobno mišljenje i mojih kolega i nas u Vladi jest da podaci koji su tamo su podaci koji moraju biti zaštićeni jer bi mogli biti podložni velikim manipulacijama. A to sigurno apsolutno nije nikome u interesu. I želim vas podsjetiti da među ostalim tamo je i jedinstveni matični broj. To je, to je to je najmanje oko čega bih zapravo raspravljala. Ali u mandatu prošle Vlade to je isto tako označen kao podatak koji se ne smije objavljivati. Pa onda smo malo u kontradikciji. Znači registar bismo mogli objaviti gdje je i jedinstveni matični broj i svi podaci koji govore o ratnom putu pojedinog hrvatskog branitelja pa je to za objavu, a jedinstveni matični broj nije. Dakle podsjećam samo na tu kontradikciju. I još nešto vezano za raspravu i gospodina Kramarića i nekih drugih vezano za dividendu. Pa naravno da se dividenda može prenijeti onda kada je fond utemeljen i kad je u njega prenesena imovina. Međutim, naravno da bi se moglo onda postaviti i pitanje što ne bi bilo dobro zašto primjerice ta dividenda nije rezervirana u godinama kad se donosio zakon, odnosno izmjene Zakona o privatizaciji na primjer INA-e i HT-a itd. itd. Ali mislim da to nije dobro, da bi nas to odvelo ponovo u politizaciju i budući da je bilo pitanja oko vrijednosti udjela, da on, vrijednost udjela ponavljam je oko 650 kuna pa svatko može jasno izračunati govorim govorim o hrvatskim braniteljima koji su odbili izračune udjela o tome koliki je taj iznos po prilici u prosjeku ponavljam da se ta vrijednost mijenja. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Željko Kurtov. civilna zaštita … /Govornik se ne razumije./… civilne zaštite imali su pravo biti hrvatski branitelji. Po novom zakonu oni to nemaju pravo i imamo masu ljudi koji su po starom zakonu dobili taj status. Ja ću vam donijeti. Obećao sam vam prošli put. Donijet ću vam

Ministrica je rekla da to nije istina. Ja sam rekao da je to istina i ja imam papire za to. To je jedno. Drugo. Devedeset prve godine rat je počeo, pa ja sam učesnik od prvog dana rata. Nije počeo ni u prvom mjesecu, ni u petom, ni u četvrtom, nego kako gdje od petog do devetog mjeseca. U Zadru je počeo deveti, osmi mjesec i svi znamo i svi znamo kad je počeo Domovinski rat. Ali na kraju krajeva vi cijelo vrijeme pravite se “toša“ i ne poštivate Ustav Republike Hrvatske, gdje jasno piše da je 1991., 1995. godina trajanja Domovinskog rata. To je činjenica.

Poštovani zastupnik Damir Kajin, Klub IDS-a. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjena gospođo potpredsjednica, uvažena gospodo zastupnici. Gospodin Jukić govoreći ispred Kluba HSP-a u jednom trenutku je rekao da braniteljima se dodjeljuju mrvice. Ma nije to baš tako, nije to tako bilo ni 2000. ili prije 2000., nije tako bilo ni 2003., ni četvrte, ni pete, a Boga mi nije ni 2007. Temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima 2006. isplaćeno je toj populaciji 4 milijarde 789 milijuna kuna. To je cirka 5% proračuna i to gospodo to jednostavno nije malo. To je jedan respektabilan iznos za zemlju poput Republike Hrvatske. 2005. isplaćeno je 4 milijarde 164 milijuna kuna, 2004. 3 milijarde 918 milijuna kuna, 2003. 3 milijarde 491 milijun kuna. Znači, u tri godine od 2003. taj iznos povećan je za cirka 40% ako nam je 2003. bazna godina ili plus milijardu 298 milijuna kuna. I mislim da to nije jasno za kao što je i bivša Vlada isplaćivala shodno vlastitim proračunskim mogućnostima toj hrvatskoj populaciji. Nije za podcijeniti ni ovu braniteljsku mirovinu koja iznosi 45% prosječne plaće. Ako je prosječna plaća 4780 kuna 45% to je negdje 2150 kuna. I to u trenucima kada penzija novih umirovljenika je 1562 kune i 65 lipa. 531 kuna manje u odnosu na stare umirovljenike. Znači, to nije za podcijeniti. Druga je stvar što sa tih 2150 kuna kada to podijelimo po danima, takav jedan branitelj ima na raspolaganju svega 70 kuna. Ali kod novih umirovljenika to je svega 52 kune i zato treba uskladiti što je moguće brže ove stare i nove. Da se vratim na ovaj fond. Što se tiče ovog fonda, da žalim i ja što nema sad ovdje Kramarića. Doista, kako to da gospodin Kramarić ratni gradonačelnik Osijeka koji tih dana nije pobjegao iz tog grada recimo po tom osnovu nije evidentiran u fondu i ne ostvaruje niti jedan bod. To naprosto vrijeđa, kao što s druge strane isto tako vrijeđa činjenica da netko tko je u Vukovaru ne znam uništio jedan tenk ima možda manje bodova od neke tajnice ili sekretarice koja je radila u nekom uredu obrane u Buzetu, u Pazinu, šta ja znam, Zagrebu ili dole Splitu. Što se tiče znači ovoga fonda, imovina fonda je povećana. HANFA je donijela Pravilnik o vrednovanju imovine, Narodne novine broj 70/2006 i konačno svi branitelji su dobili tu obavijest o svojim udjelima. Koliko će to u konačnici vrijediti to ćemo tek vidjeti. Imovina tijekom 2006. porasla je sa 2 milijarde 109 milijuna kuna na 2 milijarde 987 milijuna kuna. To je negdje oko 240 milijuna kuna više. Evo, malo prije smo čuli da taj fond na današnji dan de facto u svom portfelju ima dionica koje se procjenjuju na 3 milijarde 470 milijuna kuna. Isplaćena dobit bila je znači prošle godine 84,3 milijuna kuna. Rast vrijednosti te imovine je prije svega posljedica rasta vrijednosti dionice INA-e nakon što je ona izlistana na Londonskoj, odnosno na Zagrebačkoj burzi. Tu je jedan problem što je ta dionica najprije bila vrednovana temeljem one konzervativne procjene kada se procjenjivala jednu tisuću pedeset i osam kuna. Po izlistavanju na burzi to je bilo 2296 kuna i 16 lipa. Imovina fonda je porasla i zbog predujma, jasno te dividende za 2005. godinu i to za 56,9 milijuna kuna plus ulaganja u trezorske zapise za nekih 7,9 milijuna kuna itd. itd. Ono što je isto tako dobro spomenuti kada je riječ o ovom fondu da do sada u javnosti nisu prodrle afere oko upravljanja ovim fondom. Ako možda, ako zanemarimo jasno neke od članova Upravnog odbora od kojih neki vuku i tu haašku hipoteku vjerojatno zbog dvojbenog ponašanja u vrijeme Domovinskog rata. Jasno, mislim ovdje na Merčepa. Inače članovi uprave, Upravnog odbora pardon su od gospođe Kosor preko gospodina Đakića, ne znam Dečaka, Posilovića, Lovrića itd. No, fond za sada za razliku od Hrvatskog fonda za privatizaciju vidimo da posluje korektno i neka tako i ostane. Riječ je rekoh u velikom novcu. Koncem prošle godine bilo je riječi o 2 milijarde 945 milijuna kuna. Na današnji dan to je preko 3 milijarde 400 milijuna kuna. Do kraja godine vrijednost tog Fonda, te imovine premašivati će zasigurno 4 milijarde kuna. Jasno kada govorimo o tom Fondu, kada govorimo o upravljanju tim Fondom onda je uvijek ovdje riječ i o jednoj moralnoj dimenziji koja se ne može izraziti samo u novcu i zato upravljanje tim Fondom mora biti krajnje korektno, pošteno, transparentno. Naši branitelji za vrijeme rata kada se vršila ta pretvorba u pravilu su ostajali bez posla, bez tvrtki u kojima su radili, bez dionica, često s gelerima u tijelu, bez ruku. A neki drugi su jasno i sami znate kako dolazili do imovine. I to jasno da nije pošteno. Pošteno je ovo što danas radi recimo maestro. Samo se onda postavlja pitanje da li će ići do kraja. A kraj je danas 2007. ne drži politika, već taj kraj bojim se da drže tajkuni i novčarske institucije. Oni su da parafraziram predsjednika Mesića dirigenti, a neki političari su možda samo prve violine, ali ne više od tog. I to je danas pozicija hrvatske politike. I to je nažalost nešto što se neće moći izmijeniti ni s revizijom, ni bez revizije. Duboko je Hrvatska financijski premrežena. Na neki način gotovo zarobljena. I gotovo bih se usudio reći da hrvatske institucije 2007. nisu ni vojska, ni sudstvo, ni Ministarstvo turizma već oni koji zapošljavaju 10, 15 ili 20 tisuća ljudi. I nisu hrvatske institucije ne znam Ministarstvo kulture ili sporta već već oni koji medijima za oglašavanje daju mjesečno desetine milijuna kuna. To je bitno. Mislim da bi Fond na jedan poseban način trebao vrednovati invalide. Po prvi puta znači na blagdan čuo sam neke pozitivne poruke u izjednačavanju boraca Domovinskog i ovog antifašističkog rata. Po prvi puta IDS nije ostao usamljen. Ali bojim se da nakon izbora opet će svi voziti po starom, toga se ono bojim. A inače meni je osobno drago da se toj misli ispred Predsjedništva Sabora ako se ne varam pridružuje i gospodin Bebić. A bilo mi još draže vidjeti u Brezovici i ministre Rončevića i Kirina kako onako zdušno pjevaju "Po šumama i gorama". E vidite, u Istri se tako pjevalo i '93. i 2003. kad se na taj način nije pjevalo ni u Brezovici. Ali šta ćete, što je uhu milo to je i srcu drago. I to je korak naprijed. Evo za kraj, mi imamo znači 41 tisuću 904 invalida Domovinskog rata. 2006. imali smo 10,87% invalida više nego 2005. kada ih je bilo negdje oko 36 tisuća. Kako to, kako to da naprosto 10 i toliko posto više 2006. 2006. u odnosu na 2007., 2005.? Da li je tu sve čisto? Iako ja uvijek kažem, invalidima sve, ostalima što je jasno moguće da država može dati. Koliko je kredita podijeljeno o tome nekom drugom prilikom. Ali se slažem ono što su neki prethodnici rekli da sutradan kada te dionice se budu pojavljivale nekako izražavale u tom novčarskom ekvivalentu treba zaustaviti, ne tada nego prije toga treba zaustaviti ove torbare. Drugo, što još reći? Kada govorimo o mrvicama koje se daje za tu populacija ja tvrdim da nije to tako. Hrvatska za branitelje, za obnovu, za invalide plus podizanje gospodarstva koji je u ratnom vremenu stradalo, plus podizanje tih prostora koji su u ratu stradali, plus ovo što imamo posebna, područja od posebne državne skrbi, plus fond, to je zasigurno, ma i 15 možda i 20%

to je gospodo, možda je 25, možda 30% proračuna. Te troškove druge zemlje nema. Ono čega se ja bojim kada je riječ o Fondu da mi preko tog Fonda na neki način guramo ili da ćemo sutra gurati tih privatizacije poput ne znam Hrvatske elektroprivrede, voda, šuma koja je ovdje za ovom govornicom netko od zastupnika prije mene spomenuo. Ja mislim da ako se to dogodi, pogotovo ako Hrvatska elektroprivreda ide u privatizaciju da će cijela zemlja se naći u jednoj materijalnoj, političkoj ili ne znam kakvoj zavisnosti od onoga koji će to preuzeti, da ćemo time ako se to dogodi učiniti goru stvar i od same pretvorbe. I zato to ne treba prodavati ni pod cijenu jačanja ovoga Fonda. Jer u konačnici ono što danas dajemo rukom sutra ćemo naprosto drugom rukom uzimati tim istima kojima tobože u ovom trenutku želimo nešto pokloniti, ili njihovu ulogu za vrijeme Domovinskog rata posebno vrednovati. Što se tiče samog Izvješća, Izvješće je za mene prihvatljivo. Slažem se da su neke brojke oko branitelja vjerojatno nategnute. I jutros prije ove rasprave stigla mi je jedna telefonska primjedba kod recimo stipendija. Kaže da djeca u srednjoj školi dobivaju stipendije od ministarstva u iznosu od 200 kuna. Fonda, Fonda, Fonda, da, da, pardon, od Fonda, Fonda, zato govorim jasno, držim se teme dnevnoga reda. Da ne bi netko pomislio da izlazim iz ovih okvira. Ali kaže sada ti ugovori koji oni dobijaju treba ići ovjeriti. Ta ovjera košta negdje oko 86 kuna kako sam si zapisao, kao što su mi rekli, poručili. I mislim da bi taj podatak u buduće na sebe trebala preuzeti država. No bit je svakako u tome da se u ovoj zemlji ni 2000. ni 2001. ni 2002., 2003. nije podcjenjivala braniteljska populacija. A Boga mi to se ne čini ni sada. Jasno je, pred izbore svaka Vlada je nešto šire ili darežljivije ruke, a mislim da se neće ovom prilikom to zloupotrebljavati od pojedinih braniteljskih udruga. I za kraj, po prvi puta jedna dama za kamerom i mislim da mogu izraziti zadovoljstvo i u vaše ime. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Vlado Jukić, prvi. **Jukić, Vlado (HSP)** Ispravljam više puta izrečen netočan navod kolege Kajina kojim je insinuirao da sam ja kada sam govorio o mrvicama govorio o ukupnim izdvajanjima Hrvatske države za hrvatske branitelje. Ja sam to govorio u kontekstu Fonda hrvatskih branitelja, točka dnevnog reda je Fond hrvatskih branitelja i govorio sam u kontekstu privatizacije. Nije korektno od kolege Kajina koji je nekoliko puta ovdje kazao sve za invalide, da ono što država troši na invalide a to su proračunska sredstva u najvećem dijelu 4, 5 milijardi se troši na podmirivanje potreba tih istih invalida za koje se on ovdje zaklinje da bi im dao sve, a onda ta sredstva koja se koriste za njih i troše za njih, koristi kao argument da su hrvatski branitelji ne znam što u povoljnijem položaju u hrvatskom društvu. Jesu mrvice u odnosu na ukupni iznos privatizacije gospodine Kajin. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Naime netočan je zadnji ovaj navod, ali još nekoliko u prijašnjem izlaganju gospodina Kajina gdje je ustvrdio da ni vlast 2001. do 2003. nije zapostavljala i zanemarivala hrvatske branitelje. Ne da ih nije zapostavljala, ukidala im je stečena prava, invalidnine, prozivala ih je javno da su lažni invalidi od Marinovića generala do Darka Bešteka i još niz drugih. Prevarila je i samog Predsjednika države kojem je iste takve podatke dala pa je i on u kasnijem slijedu se morao ispričavati. I da govorimo o borbenom sektoru, neborbenom sektoru o kojem gospodin Kajin nema pojma, jer govori da branitelj u Vukovaru kojeg je pogodio tenk nije dobio isto bodova kao i čistačica. Naime jasno se govori o podjeli i kriterijima za dodjelu udjela u Fondu hrvatskih branitelja i dijeli se na borbeni i neborbeni sektor. Neborbeni sektor su ustanove i službe koje nisu izravno sudjelovale u pripremi i izvođenju borbenih djelovanja, ali su bile u funkciji borbenog sektora i obrane suvereniteta Republike Hrvatske i za to imaju samo jedan bod. Da bi to znali trebali ste pročitati i ovo je bilo javno obznanjeno. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana potpredsjednice Vlade, kolegice i kolege. Naravno ovo izvješće o radu Hrvatskog fonda branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu mi ćemo kao klub prihvatiti, jer ovo je jedno korektno izvješće koje govori o tome u kakvom se stanju nalazi oni udjeli koje smo dodijelili onima koji upravljaju tim udjelima da sa pažnjom dobrog domaćina pokušaju u okviru onog zakona kakav jeste, a valjalo bi porazmisliti i porazgovarati o tome, ali to ću u drugom dijelu. Oni kao što sam rekao su solidno dobro upravljali sa onom imovinom koja je njima na neki način povjerena da s njome upravljaju u okviru tog zatvorenog fonda. Naravno ja ne bih otvarao polemiku ovdje 91., 96., 94., 95. Naime različito se ipak i na i na različitim razinama i u različitim vremenima i na različite načine događale aktivnosti bilo u 91., u Šibeniku je to bio rujanski rat 95. ali to je bila otvorena agresija koja je bila sredinom 9. mjeseca. Naravno već u 4. i 5. mjesecu imate vi aktivnosti koje su apsolutno bile na tragu otpora koji se dogodio za vrijeme otvorene agresije. Prema tome nema potrebe sada licitirati sa tim događajima, njih pamte oni koji su u njima sudjelovali. Kada je u pitanju struktura, odnosno popis branitelja koji se nalazi, način borbenog i neborbenog djelovanja, znate niti jedan zakon ma koliko ga želite najpravednije napisati, najčistije, najiskrenije ne može biti ogledalo teškoća i nevolja koja su se dogodila u Domovinskom ratu. Prema tome vi možete iz tog spektra izvući primjere i s njima tvrditi da nije u potpunosti pravda postignuta ako želimo je uopće rangirati. Međutim to je nemoguće. Znate nemoguće je te sve pojedinačne slučajeve pokušati valorizirati i zbog toga ovdje se našla jedna sredina borbenog i neborbenog sektora. Koliko je ona u potpunosti pogođena, naravno da nije. Naravno da uvijek postoje modaliteti koji bi na posebno onoj nižoj razini našli i drukčije odgovore. No, danas ovdje ipak razgovaramo o nečemu po meni bitnijem od ovih površinskih sada razloga i nesuglasica koje su se javljale u raspravi i mislim da bi temeljno pitanje biti kako ovaj fond koji sada čini 3 milijarde i 400, odnosno 3 milijarde 3 milijarde i 700 nešto prije, možda sutra 4, kako da uistinu on postane ono što je ustvari i zakonodavac, pa i mi svi skupa željeli da on predstavlja. Da on ne bude jednokratno potrošen. Da on ne bude nešto što će se sada dogoditi da bi se na neki način olakšala savjest onih koji su ga predlagali, jer to nije svrha njegova. Njegova je svrha da on ako može, a mi mislimo da može i da postoji i vrijeme i način da se ova dobra ideja i ovo izvješće koje govori upravo na tragu onoga što ja mislim kazati, da se može na neki način zajednički uskladiti. Ovdje je bilo rečeno da na žalost da bi trebalo vidjeti kada će doći privatizacija u ovom sektoru drugom državnih poduzeća i javnih ustanova, da bi se točno znalo kada bi se te dionice mogle prenijeti i kako bi se s njima moglo raspolagati itd. itd. Ja ne vidim ama baš niti jedan razlog da se sama privatizacija u tim tvrtkama treba dogoditi od Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Hrvatske elektroprivrede i čitavog niza drugih javnih sektora i resursa da bi se oni našli tu. Tko kaže da će se uopće tamo trebati desiti privatizacija. Mislim da nema nikakve sveze privatizacija sa time da mi želimo pojačati snagu ovog Fonda. Privatizacija se možda kažem, neće desiti u svim tim sektorima. Ona ne mora biti preduvjet da se dogodi ono što je dobro za ovaj Fond da se dogodi. Naravno glavna dilema koja se ovdje na neki način mi imamo dovoljno iskustva kada su u pitanju vrijednosti, vrijednosni papiri, obeštećenja, od PIF-ova famoznih koji su na neki način preteće i mogu se na neki način povezati sa ovom raspravom, koji su pokazali svu manjkavost tog sustava potpunog nemiješanja države u to šta će građanin ili šta će pojedine strukture učiniti sa onim što im je dodijeljeno. Takav jedan ajmo reći stav koji je bio potpuno nećemo se miješati u to pravo je svakog pojedinca da učini ono što misli da je najbolje za njega i on će zasigurno učiniti, doveo je do toga da je od ukupne imovine PIF-ova isplaćeno onima kojima je isplaćeno možda 1 do 2%. Znači, oni mešetari koji jako dobro znaju poslovati na financijskom tržištu i inače na tržištu nalaze svoje mjesto i pozicioniraju se upravo kod takvih stvari. Mislim da ne bi bilo dobro dovesti ovaj fond pod isti sistem potpuno nepravedne preraspodjele, a naravno ako se iduće godine 2008. godine otvori potpuna liberalizacija i pravo da se mogu dionice, da se mogu udjeli prodavati slobodno na tržištu onda će se naravno dogoditi ono što je sasvim razvidno već danas da će se dogoditi. naravno ne možemo toliko edukativno djelovati i ne možemo samo kroz tu edukaciju upozoravanje ili traženje boljeg smjera uvjeriti ljude koji su i koji naprosto nisu vični da se nose s tim udjelima i dionicama da ne učine ono što će ih nagovarati onaj koji će torbama obilaziti njih i oni će to naravno prodati po vrlo niskoj cijeni i taj fond će tada izgubiti svoj smisao. Prema tome, trebalo bi porazmisliti o onome što se i u svijetu, a i u Europi događa sa tim zatvorenim fondovima da se on trajno ojača, da se možda razmisli o tome da se primarna predaja udjela i vrijednosti nasloni na samo društvo, da se omogući prije svega tzv. prvootkupnja udjela vrijednosti od samog fonda, da država još jedan korak učini pa da ojača taj fond i da on ne bude samo jednokratno izgubljen jer ćemo onda opet kažem ako se nastavi takva praksa, a na žalost svjedoci smo da se ona često kod nas događa i da je moguće da se i u ovom slučaju dogodi. Mislim da je dobro kad smo već napravili ove dobre korake, kad smo išli dobrim putem, kada uprava fonda nije radila pogreške, kada ne postoje u javnosti afere jer ih nema, kada naprosto postoji jedna dobra slika okruženja. Nemojmo dozvoliti da za dvije godine i tu dobru sliku i dobre utemeljenje ovog fonda potrošimo, a potrošit ćemo ga ako liberaliziramo pravo da se može na slobodnom tržištu po uvjetima koji budu, da torbari mogu obilaziti okolo i to kupiti, jer te vrijednosti i te dionice će za nekoliko godina, posebno ako im se dodaju ove strateške dionice Hrvatskih šuma, Hrvatske vode, Hrvatske elektroprivrede, to će biti dionice koje će naravno dobiti deseterostruko veće iznose. A prekratko je vrijeme da se afirmiraju do sredine sredine 2008. ili ne znam kada bi se to liberaliziralo da postignu, a znate burzovni mešetari mogu učiniti i da se cijena ne diže, nego kad dođe vrijeme za to, oni znaju kako se to radi, oni imaju mehanizme u svojim rukama kako da održavaju vrijednosti dionice na jednoj, drugoj i trećoj razini, a nositelji ovih prava na žalost nemaju ta znanja, te mogućnosti i nisu, i zbog toga javna vlast mora biti u njihovoj funkciji, ona ih mora i zaštititi, jer ja tvrdim da se ovdje ne radi, netko će kazati da pokušavamo mimo zakona regulirati financijsko tržište. Naravno to bi moglo biti tako. Međutim, zakoni se donose zato da se učini neka korist, neko dobro. Ja tvrdim da bi se s ovim malom neliberalizacijom sustava ovog fonda moglo postići onaj rezultat koji svi skupa želimo postići, a to je da to bude jedan trajan fond koji će trajno skrbiti, koji će biti svjedok jednog vremena, koji će naprosto pokazati da može i drukčije u Hrvatskoj, da ne treba nešto jednokratno prodati da bi nam se sutra drugi rugali kako smo to jeftino prodali. Naprosto da pokušamo napraviti na ovom primjeru nešto bolje, a vjerujem da se može učiniti. vi znate svi skupa, imate čitav niz fondova koji su i umirovljenički fondovi, i fondovi određenih struktura koji po Europi idu i traže dobra utočišta, kupuju udjele u hrvatskim poduzećima, multipliciraju vrijednosti, znači stvaraju novu vrijednost, a još uvijek predstavljaju u vlasništvu onih koji jesu. Prema tome, ja vjerujem da se ovdje u okviru ovog fonda može na obostrano zadovoljstvo i javna vlasti i onih vlasnika udjela postići jedan novi iskorak, znači da se promijeni zakon, da se dogradi i da se ugrade mjere kojima će se naprosto ova rasprodaja koja će evidentno uslijediti ako ne stavimo zarez iza nje ili točku dogoditi da pokušamo to riješiti. ta isplata je onaka kakva je bila, bila bi destimulirajuća, ona bi ponovo destimulirala braniteljsku populaciju, ona bi ponovo na neki način bacila blato na to sve skupa, jer čim uđete u takvo tržište ono je takvo kakvo je. Prema tome, bez jasne preuzimanja odgovornosti javne vlasti bojim se da bi ovo moglo krenuti u krivom smjeru. Naravno što se tiče javnog popisa i objavljivanja branitelja, popisa branitelja ja mislim da to uistinu ne bi trebalo oko toga čak i spekulirati. Mislim da su pogrešna stajališta kolega koja se zalažu da se to objavi. Pa nisu to članovi vatrogasnog dobrovoljnog društva. Pa nisu to pjevački zborovi koji su se hodali po hrvatskim zemljama i pjevali pjesme. To su ljudi koji su imali svoje sudbine, to su ljudi koji su se u raznoraznim situacijama nosili sa raznim ulogama i zadaćama. To su ljudi koji i ne žele da ih ona strana koja je bila jučer neprijateljska zna za njih. To su ljudi čiji životi mogu zbog toga biti ugroženi. Pa ne možemo dozvoliti, a i na kraju jedna stvar za one koji se uvijek pozivaju na ljudska prava, valjda i to spada u ljudska prava da ako ja ne želim da se moje ime objavi da mi ga nitko nema pravo objaviti. Prema tome, mislim da je to sasvim razvidno i da je to potpuno politikantska spekulacija o tome da bi to sada trebalo biti objavljeno na tim video stranicama. Evo ja mislim da je izvješće dobro, ali mislim evo kao jedan prijedlog našeg kluba da se u interesu i branitelja i ovog fonda, ali i naše javne odgovornosti da se razmotri mogućnost da se iduće godine ne krene i ne i ne dade mogućnost da svatko proda svoje udjele. Ne želim kazati da time mi želimo njihova prava osporiti. Štoviše, želimo ojačati njihova prava i dati im još veće beneficije za to i želimo im dati da još više zarade, ali da zadržimo dignitet koji je nužno zadržati kad su u pitanju hrvatski branitelji, a dignitet pa makar i država učestvovala još u daljnjim troškovima će se zadržati ako se ovaj fond bude razvijao kao samostalan, kao afirmativan i ukoliko bude u funkciji branitelja, njihovih obitelji, ali posebno onih kojima je to potrebnije od onih drugih. Hvala.

Ja ću naravno kao predsjednica upravnog odbora te prijedloge prenijeti i Upravnom odboru Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i sasvim sigurno da će upravni odbor fonda o tome raspraviti i donijeti odluke kao što je donosio uvijek naravno sa punom odgovornošću prije svega prema onima koje zastupamo u tom upravnom odboru dakle, prema hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Sigurno je da je ovo prvi puta da imamo takav jedan veliki fond kojem imovina raste a kojim upravljaju sami hrvatski branitelji, odlučuju o svemu i bez njihove odluke nitko, ali baš nitko u Hrvatskoj ne može ništa promijeniti i ne može usmjeriti na bilo koju stranu ako oni to i ne odluče odnosno sve se donosi u skladu sa njihovim željama, pa će tako naravno biti i vezano za ove prijedloge koje smo upravo čuli. Ali, u svakom slučaju zahvaljujem. Budući da sam govorila o imovini fonda evo, želim vas izvijestiti o trenutačnom dakle, o točnoj brojci, mislim da je to isto jako važno i jako dobro da upravni odbor fonda svake godine podnosi upravo izvješće Hrvatskom saboru, da vi zastupnici i zastupnice možete kontrolirati na koji način se upravlja tom imovinom. Znači, 3 milijarde 479 milijuna 818 tisuća 895 kuna i 66 lipa, to je točna brojka evo, na današnji dan i vjerujem da ćemo i sljedeće godine govoriti o rastu u razdoblju koje će biti izvještajno. Budući da se ovdje govorilo naravno i o fondu ali se govorilo i ukupno o brizi za hrvatske branitelje dakle, mnogi zastupnici koji su govorili u ime klubova izlazili su iz same teme, što apsolutno i potpuno razumijem. Želim reći ja na kraju ove rasprave u ime klubova nekoliko podataka koje mislim da su važni. Znači, uz Fond hrvatskih branitelja, uz Fond za stipendiranje i uz Zakladu hrvatskih branitelja kojima ponavljam još jedanput upravljaju upravni odbori u kojima ponovo većinu imaju hrvatski branitelju, većinu imaju hrvatski branitelji. Znači, uz to mi smo evo, od kraja 2003. do ove godine ukupno sredstva za brigu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji povećali za dodatnih 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Mi smo u proteklom razdoblju vratili otprilike pola milijarde duga prema zakonu iz 2001. godine, zbog neispunjavanja određenih odredbi toga zakona. Naravno, isplatili i nekoliko milijuna ili evo, prošle godine 33 milijuna vezano za tužbe koje su hrvatski branitelji uputili hrvatskim sudovima. Mi smo upravo u travnju ove godine počeli i prevođenje što je zakonska obveza prema zakonu iz 2005. godine, mnogi o tome znaju. Prema tom prevođenju koje je zakonska obveza, mnogi su dobili i veća primanja, što je u redu i mislim da je to u skladu sa intencijom ove Vlade da skrb o hrvatskim braniteljima bude jedan od stupova programa Vlade. Također budući da će se uskoro raspravljati o rebalansu očekujem da će biti još nekih novosti vezano za prevođenje, ali neću prejudicirati dok Vlada ne prihvati rebalans rebalans proračuna. Isto tako moram reći da smo mi što se tiče zapošljavanja dosada uložili u zapošljavanje oko 100 milijuna kuna, samo u zapošljavanje, da smo evo, na početku mandata imali 0 zadruga, sada imamo oko 200 zadruga hrvatskih branitelja, od toga 101 je poduprlo Ministarstvo hrvatskih branitelja novčano. Ove godine 40 zadruga. Međutim, ići ćemo na raspisivanje novog natječaja za novih 25 zadruga, budući da je to mjera koja pokazuje osobito zanimanje i odlične rezultate. Znači onda bi u ovoj godini bilo 65 novih zadruga osnovano odnosno poduprto od ministarstva. Mi smo nabavili i 333 automobila za 100%-tne invalide prve skupine koji su te automobile trebali dobiti prijašnjih godina ali nisu. Prema tome, izvršili smo i tu zakonsku obvezu. Pokrenuli stanogradnju. Evo, na Dan antifašističke borbe upravo dodijelila sam ključeve 17 stanova u Netretiću, tjedan prije 32 u Varaždinu. Gotovo je 48 stanova u Metkoviću, 481 se gradi upravo. 321 se priprema graditi. Veliki objekti objekti u recimo Trogir, Kaštela 90 stanova itd. Jedan veliki broj će biti gotov ove godine i veliki broj naravno i sljedeće godine. Evo, imala sam potrebu to reći zbog toga što je rasprava išla šire od samoga fonda. I želim na kraju jer se o tome puno raspravljalo reći podatke koje imamo vezano za registar o tome koliko je hrvatskih branitelja, koliko dana sudjelovalo u Domovinskom ratu? Znači do 6 mjeseci 177 tisuća 205, više od 6 mjeseci 312

683. Znači, ukupno 489 tisuća 407. Dakle, podaci iz registra su vrlo precizni i molim gospođe zastupnice i gospodu zastupnike, tko god ima potrebu dobiti te podatke, dobit će cjelokupan uvid i pregled znači za svaki mjesec, prvi ulazak u Hrvatsku vojsku odnosno u Ministarstvo unutarnjih poslova i sve druge podatke prema godinama da možete pratiti i da jednog dana vjerujem i tu temu onda skinemo konačno sa dnevnog reda. Jer ponavljam izborna je godina dame i gospodo! Molim vas, nemojmo politizirati oko hrvatskih branitelja. Statistike o suicidima i time ću završiti, pokazuju da je najveći broj samoubojstava bio u izbornim godinama. Znači '95., '99., znači pred izbore i 2003. Učinimo sve da u ovoj godini ta brojka, jer je u opadanju u odnosu na prošle godine, da ta brojka bude manja i da bude svaki dan manja. Mislim da upravo mi koji smo na političkoj pozornici možemo tu puno ali samo zajedno učiniti. Hvala vam lijepa. Hvala. Pojedinačna rasprava. Poštovana zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Izvolite! **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Poštovani gospodine predsjedniče! Izvješće koje je podnijela potpredsjednica Vlade djeluje prilično dobro i prihvatljivo. Donijeti su Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Donesen je i Zakon o zakladi hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Rekla je da su i Fond i zaklada se financiraju iz jedne trećine dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i to u omjeru 60:40% u korist zaklade. Ukupna vrijednost Fonda evo narasla je na preko 3 milijarde i se je to prilično dobro. Međutim u izvješću se kaže da će isplata dijela dividende članovima Fonda uslijediti tek kada registar bude konačan što sada nije slučaj radi promjena koje se vrše u njemu. I kada će se moći izračunati vrijednost pojedinačnog udjela. Sad se postavlja ono jedino logično pitanje roka do kada će registar branitelja biti gotov? To pitam iz razloga da se ne bi odgodila isplata dijela dividende. Jer kako to obično biva obećanje prije izbora podijelit ćemo dividendu, a onda nakon izbora iznenada se dogode nekakve odgode isplate jer na primjer još nije uvijek dovršen registar branitelja. Iza ovog stvarno slatkorječivog izvješća i dalje je puno nelogičnosti. Novci su osigurani preko 3 milijarde i to je jako dobro, ali kriteriji su i dalje klimavi. Prva nelogičnost je opet registar branitelja. Evo prema ovoj brojci nalazi se 489 407 tisuća branitelja koji su podijeljeni u borbeni i neborbeni sektor. I bez obzira na žustrinu u nuđenju argumentacije za taj neborbeni sektor mislim da je taj tzv. neborbeni sektor velika nepravda za branitelje, ratne borce i za sve one koji danas se koriste beneficijama ovog Fonda. Neborbeni branitelj je vjerojatno onaj koji nije imao nužno u ruci pušku ili ju je imao u ormaru i upravo tom logikom neborbenog branitelja svaki građanin koji je za vrijeme rata svojim radom preko poreza, doprinosa doprinosio hrvatskom proračunu može se svrstati u ovaj neborbeni sektor. Na primjer pripadnici civilne zaštite koji su dežurali dijelom Hrvatske ili zdravstveni djelatnici hrvatskih zdravstvenih ustanova širom Hrvatske koji su, kojima su praktički neprestano glava bila u torbi. u torbi. Koji su obilazili ratom zahvaćena područja opskrbljujući kako vojsku tako i civile neophodnim lijekovima i drugim potrepštinama. I tako da mi se čini da ovaj neborbeni sektor koji je napuhao ovu brojku uistinu nepravda i na neki način legaliziranje onog što bi se moglo reći ratnog profiterstva jer se daje pravo onima koji će se okoristiti Domovinskim ratom. To ja drugačije ne mogu okarakterizirati. Druga nelogičnost je bodovni sustav. I nakon izrade ovog registra branitelja također se vrlo površno prišlo sustavu određivanja udjela u Fondu branitelja kojem će pripasti svakom sudioniku rata ovisno o duljini, razdoblju i obliku sudioništva. Ono što najviše pogađa branitelje i što kontinuirano prigovaraju i na što neprekidno upozoravaju je to što se razdoblje od 1992. do travnja 1995. godine smatra tzv. mirnodopskim razdobljem i boduje samo jednim bodom od maksimalno 8. Bez obzira što su u tom razdoblju se vodile nekoliko oslobodilačkih akcija u kojima je sudjelovalo 40 tisuća ljudi, a poginulo 250 branitelja. Što je to bilo razdoblje vojnih operacija i Domovinskog rata, na primjer "Oluje" koja se boduje samo s 3 boda. Dakle sustav određivanja udjela u Fondu branitelja postavio je toliko nelogičnosti da će udjeli na primjer sudionika velikih bitnih vojnih operacija biti jednaki čak i manji od udjela onih koji nikada u u sličnome nisu sudjelovali. Odnosno što su s braniteljima koji su bili na prvim linijama fronte izjednačeni referenti koji su rat gledali na televiziji. Ja mislim da ovdje nisu u pitanju ni novci ni bodovi već doista poštivanje pravih braniteljskih prava kao i moralnost takvog načina bodovanja. Ovaj broj branitelja je jako velik. I da li je on uopće realan? I postavljam si pitanje da li ćemo mi ikada doći do pravog broja hrvatskih branitelja? Mislim da više nećemo jer smo ih podijelili na borbene, neborbene. Ja ću iznijeti samo jedan primjer. 1997. godine, pod kraj 1997. godine Ured Predsjednika Republike zatražio je od Ministarstva obrane da dostavi popis onih koji su branili Vukovar jer je trebalo dodijeliti ratnu medalju za Vukovar. Iz Ministarstva obrane je sa potpisom ministra stigao je popis od preko 10 tisuća ljudi. Da je 10 tisuća ljudi branilo Vukovar Vukovar nikad ne bi prošao onako kako je prošao. Prema tome mi kontinuirano imamo problem pravih i nepravih branitelja. I čini mi se da smo jedina zemlja u svijetu u kojoj i u vrijeme mira raste broj branitelja. Potpredsjednica je rekla 1996. godine bilo ih je 206 tisuća, a sada ih imamo 489 tisuća. Naravno jer smo u ovaj popis uključili i sve one koji doista nisu bili branitelji. Ja mislim da ćemo do idućih parlamentarnih izbora baratati brojkom od 1 milijun branitelja po svim osnovama. I da će taj popis isto tako biti tajan popis kojeg se neće moći dobiti na uvid. I što se tiče samog popisa ja mislim da ne slažem se sa onima koji su iznosili da popis treba ostati tajan. Niti jedan popis u ovoj zemlji ne bi trebao biti tajan. Posebno je to nelogično iz pozicije da su se toliko neselektivno slali dokumenti na kojekakve sudove posebno onaj u Haag, a na primjer popis branitelja Hrvatske mora ostati tajan. Pa kao da se ovdje događao građanski rat pa se sad netko treba stidjeti što je branio zemlju. Ako je popis antifašističkih boraca Hrvatske bio javan, zašto popis hrvatskih branitelja ne smije biti javan. Naravno argumentacija za skrivanje od javnosti je svekolika. Zakon o tajnosti podataka pa na primjer neki strani fondovi već imaju popis svih hrvatskih branitelja. Pa na primjer navodi se i argument neće se moći dobiti viza za Australiju ili Kanadu jer si na popisu hrvatskih branitelja. Mislim da su to sve velike gluposti i da treba imati političke hrabrosti i petlje kada se ovako veliki broj napuše onda i pokazati tko su ustvari bili pravi hrvatski branitelji. To branitelji traže. Ne traže napuhavanje broja nego točan podatak, a onda i njihova prava sukladno svemu onome što je potpredsjednica navela. Novci su osigurani nažalost, ali kriteriji nisu napravljeni. Hvala.

Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Naime ispravit ću netočan navod kolegice Škare gdje navodi da borbeni i nekakvi neborbeni sektor ne rješavaju problem hrvatskih branitelja i da vrednovanje i bodovanje u tim kategorijama zapravo ne donosi pravičnu ocjenu Naime, najveća ugroženost Republike Hrvatske i agresija koja je izvršena događala se je od 2.5.'91. do 15.1.'92. godine i za to vrijeme određeno je osam bodova. U to vrijeme je i određen broj o čemu ću govoriti kasnije u svojim replikama točno po datumima i vremenu, a sve drugo od 5.8. devedesete do 1.5.'91. je pet bodova. Isto tako, kao što sam naglasio već jedan puta neborbeni sektor je jedan bod i da nije bilo toga neborbenog sektora koji je osiguravao logistiku, naoružanje, uniforme, hranu i sve ostalo zar mislite da bi duže od mjesec dana bilo koji ratnik izdržao na ratištu? Zar mislite da bi bila sigurnost Hrvatske takova? Zar mislite da se vojska bazira samo na onom da uzmeš pušku i odeš na teren? Mislim nemate Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Ova rasprava normalno uvijek s obzirom na izbornu godinu poprima i neke druge karaktere. Ali budući sam ja u Ministarstvu obrane bio od rujna devedesete godine tako da mislimo o nekim stvarima kad je što se događalo i kako se događalo mogu kao i kolega Šeks, a i Slaven Letica govoriti ipak malo drukčije i zbog toga me veseli i ova činjenica što sam i tražio sam od potpredsjednice Vlade da konkretno kaže da je u toj brojci od 489 000, 407 branitelja koliko je sad u registru da točno kaže koji je broj do šest mjeseci sudjelovao u Domovinskom ratu. Znači, to vam je brojka od 177 000. I sad kad uzmemo i ovu brojku da je cijelo razdoblje Domovinskog rata sudjelovalo samo 19600, onda to sigurno daje sasvim drukčiju sliku i objektivnu sliku s obzirom na sve što i kako je bilo i kako se događalo. Naime, kad se raščlani na kraju i ova brojka do 6 mjeseci od 177 000 tu ćete vidjeti da je bilo puno osoba koje su bile par dana, 15 dana do mjesec ili dva dana. Recimo mogu konkretno kazati da je na žalost o ovoj brojci do 177 000 su i vojni obveznici koji su bili mobilizirani, znači dobio je poziv za mobilizaciju. Ali je odmah tražio upućivanje u novačku komisiju ili je donosio medicinske ili druge dokumentacije, jer smatra da je bio nesposoban ili privremeno nesposoban za vojnu službu. I ta brojka nije mali broj, ali na žalost dogodila se ta greška da čim je on se javio na mobilizacijsko mjesto on je kao takav uveden u evidenciju postrojbi. I znam slučajeva da su pojedinci na taj način skupili do 4 mjeseca. Do 4 mjeseca su oni skupili iako oni de facto uopće nisu bili u postrojbi gdje je on mobiliziran, nego je cijelo vrijeme hodao po liječničkim, odnosno novačkim komisijama kako bi se izbjegao ovaj dio Tako da se kad se uzme taj podatak i sve ovo sad dobro možemo samo raspravljati sa ovoga stajališta. To nije Vlada radila, znači do je radio ovaj dio fond vezano za bodovanje. Možda se moglo uzeti neki drugi omjer recimo za ovih 19600, pa se neki posebni bodovi još uz taj dio recimo dodati, pa onda možda posebno za dragovoljce. Ali to je sad stvar već drugih i širih rasprava. A također sad što se tiče puno je prijepora vezano za ovo da li objaviti ili ne objaviti registar hrvatskih branitelja. To lijepo zvuči i politički, ali ipak mislim da tu moramo voditi računa i o članku 37. Ustava Republike Hrvatske koji kaže svakome se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka bez privole ispitanika osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. Znači, tu je, postoji jedan taj pravni problem zbog toga ako se uzme ovaj dio tajnosti iz područja obrane točno vam i dan danas stoji u propisima sudjelovanje, vrijeme, postrojba, što je radio u ratu. To je kao tajni podatak i dan danas. Tako vam je i svagdje vani, ne možete vi recimo objavljivati nekakve podatke, a to je i Zakon o zaštiti osobnih podataka bez privole. Znači, moglo bi se tu napraviti jedan dio recimo kao da se može izvršiti uvid kao recimo popis birača ili taj dio, ali se takve stvari ne mogu koristiti. Ili se mogu na žalost i zlorabiti. Mislim da bi tu trebalo stvarno pričekati ovaj odgovor i agencije i svega toga, pa naći jedno rješenje koje će imati u vidu sve ove činjenice. Ako netko od branitelja ne želi da mu se objavi ime u popisu, onda se na žalost to ne može napraviti. Može se izvršiti uvid, ali ako on ne želi ne može se napraviti i zbog toga kažem u tome dijelu moramo voditi i o članku 37. Također znači predlažem da Vlada kod ovoga registra točno ide po ovome dijelu još i manja razdoblja tako da se stekne prava slika koliko je bilo sudionika hrvatskih branitelja, u kojem razdoblju tako da se ne bi mislilo da je cijelo vrijeme Hrvatsku branilo skoro pola milijuna hrvatskih branitelja. I sami znate kakva je bila situacija, kakvo je bilo stajalište Međunarodne zajednice. Prvo što smo napravili smo u devetom mjesecu devedesete povećali pričuvni sastav policije, jer se drukčije nije moglo ništa napraviti sa 40 na 80 000. Onda smo išli na zakon o, ustrojavali smo Zbor narodne garde, ali ga nismo mogli ustrojiti kao Hrvatsku vojsku. Morali smo ići kroz Ministarstvo unutarnjih poslova kao dio poseban, ustrojili smo Zbor narodne garde. Prema tome, to su sve te okolnosti o kojima ljudi sad svašta pričaju, a znamo da su u to vrijeme od “balvan revolucije“ kakve su se stvari sve događale. Zakon o obrani smo napravili i donijeli ga 26. lipnja '91. godine ali na žalost zbog stajališta Međunarodne zajednice i onaj dio odluke o proglašenju nezavisnosti smo morali odgoditi do 8. listopada, a Zakon o obrani kao takav tek je u rujnu objavljen jer se zbog toga nije moglo napraviti sve što se napravilo. Prema tome, lako je sad govoriti i koristiti medije u nekim stvarima za koje ljudi uopće ne znaju kako i na koji način se događaju. Također treba kazati da smo plan obrane donijeli, pokojni predsjednik je donio u srpnju '91. i da smo u kolovozu već provodili mobilizaciju na onima područjima gdje smo imali oružja i koliko i gdje je trebalo provoditi. Ali ako svatko gleda sa svoga stajališta onda ima sasvim drugu sliku što se događalo. Evo nema gospodina Luke Bebića. Te stvari, ja sam bio predsjednik baš te radne skupine za izradu plana obrane, plana osvajanja vojarni. Luka Bebić je u to doba bio ministar i u to vrijeme je stvarno napravljen jedan bitan pomak u ustrojavanju obrane. Recimo danas nitko ne priča da je 12. rujna '91. godine prema planu osvajanja vojarni predsjednik pokojni je donio odluku o osvajanju vojarni jer smo ostali bez oružja. Znači, ostali smo bez oružja. Ali taj datum danas nitko ne spominje. To je znači 12. rujna '91. To je ona bila situacija kad smo ostali totalno bez oružja, ako znamo kakva je situacija i sve ostalo bilo. Prema tome, treba voditi kad se govori o ovim stvarima i računa i o povijesti šta i kako i na koji način se odvijalo, a također

dosta velika očekivanja i samih hrvatskih branitelja i svega vezano za ovaj Fond i za udjele i za sve ostalo. Ali nažalost tu moram konstatirati onaj dio što je nađeno i u nalazima Državne revizije vezano za pretvorbu i privatizaciju. Događale su se ranije neke stvari da su pojedina pojedina društva u trgovačkom vlasništvu države kao takva trebali, branitelji imali pravo i mogli očekivati svoj dio, ali su svojevremeno formirane firme kćeri pa su te firme kao takve onda privatizirane. To imamo u raznim područjima. Imamo INA koja ima firme kćeri i svi ostali dijelovi. Znači na taj način se to došlo do do toga. Normalno da u svakom slučaju treba spriječiti ovaj dio koji već se puno govori oko tih razno raznih torbara koji već nude braniteljima otkup tih udjela i svega ostaloga da ne bi završilo kao onaj dio prvi kad su hrvatski ratni vojni invalidi počeli prvi dobivati prema Zakonu o braniteljima iz '94. godine one prve dionice, pa znamo kako i na koji način je završilo. I sad još samo na kraju moram, kad je ministrica govorila oko mirovina i svega ostaloga ostaje i dalje onaj problem najniže mirovine, na one hrvatske branitelje koji su umirovljeni ranije, koji imaju pravo prema članku 31. ostvariti taj dio. Nažalost Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje to ne primjenjuje. Zadnji put kad je bilo izvješće potpredsjednica Vlade je obećala da će Vlada izaći sa tima izmjenama. Nema puno znači hrvatskih branitelja koji bi koristili to pravo za najnižu mirovinu, ali prijeći im Hrvatski zavod za mirovinsko jer tumači zakon da se odnosi samo na osobe koje odlaze u mirovinu nakon stupanja na snagu zakona, znači 1.1.2005. godine. Ima puno osoba. Među njima su i oni i oni "Obadva, obadva su pala.", sjećate se one povijesne kod Šibenika. Jedan je umro, odnosno njih tri ih ima, ova dvojica nažalost ne ostvaruju to pravo. Puno ima i u području i Slavonije i svagdje osoba koje su otišle u mirovinu. Mislim da bi to trebalo stvarno riješiti na ovaj način. Bez izmjene zakona, to je samo pitanje tumačenja prijelaznih

(HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Već sam podatak iz ovog Izvješća svih vrijednosnih papira i ostale imovine u portfelju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na dan 31.12.2006. godine iznosila 2,945 milijardi kuna, da je porast vrijednosti u odnosu na 31.12.2005. godine 39,59% možda čini svaki komentar suvišnim. Jer ove brojke, ovi iznosi govore sve. Međutim komentar u pozitivnom pravcu je u svakom slučaju potreban. Iskazani iznosi pokazuju svu opravdanost formiranja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, potvrđuju i na ovaj način brigu i skrb Republike Hrvatske za one čije su zasluge malo je reći nemjerljive. Zakonom je određeno, između ostalog, da se godišnja dobit Fonda raspoređuje na način da 1/3 neto dobiti pripada Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, točnije 60% od 1/3 neto dobiti, a preostalih 40% usmjerava se u Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja, sukladno zakonu koji je donio ovaj Visoki dom. Realizirana dobit Fonda, odnosno 1/3 odbiti iz 2005. godine te isto tako 1/3 realizirane dobiti za 2006. bit će isplaćena po definiranju vlasničkih udjela u Fondu, pojedinačnih vlasničkih udjela. Naime, kako se radi o gotovo 500 tisuća članova jedan mali postotak je sporan, navodi se oko 4%. Registar se mora urediti, ažurirati da bi do isplate moglo doći i da bude što manje prigovora, iako treba reći i to na ovako veliki broj članova Fonda uvijek su moći neki sporni slučajevi. Potrebno je naglasiti izuzetno visoku nerealiziranu dobit Fonda od oko 860 milijuna kuna, koja je ostvarena prvenstveno kroz povećanje cijena dionica INA-e. I to je na neki način i dobro i za pohvalu i dio te igre oko dionica. Dionice INA-e čine 53,79% imovine Fonda plus dionice HT-a 41,59% dionica Fonda. I da ponovim, iskazani iznosi pokazuju svu opravdanost osnivanja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao jedan od vidova brige i skrbi Republike Hrvatske za one koji su za stvaranje Republike Hrvatske jedni od najzaslužnijih. Iz tog razloga pozdravljam ovogodišnje Izvješće za 2006. godinu koji je podnio Upravni odbor Fonda. I dozvolite, dodao bih još da se pridružujem ovdje izrečenom apelu hrvatskim braniteljima, članovima Fonda da se ne povedu za trenutno primamljivim ponudama za prodaju udjela u Fondu. Fond je radi branitelja i članova obitelji, za branitelje, a ne radi torbara i za torbare. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ja svakako podržavam ovo Izvješće o Fondu hrvatskih branitelji koje je koncizno i pregledno. No ono što vas svakako, što je najvažnije je to da je vrijednost Fonda narasla na 2 milijarde 945 milijuna 131 tisuću što je skoro za 40% veća nego 2005. Ovdje su se čule riječi da to ni nije eto novac, pa da su ti udjeli i mali i tako. Međutim evo sada čujemo da je već sa današnjim danom ta vrijednost imovine Fonda 3 milijarde 479 tisuća 811. I što bi evo ovdje držim pred sobom Izvješće o provedbi Zakona o hrvatskim braniteljima. To je skoro jednako kao što je bilo 2003. godini izdvojeno za provedbu Zakona o hrvatskih braniteljima. Tolika je vrijednost Fonda. Pa prema tome nikako ne može stajati neke tvrdnje koje su iznesene da je to eto tako neka mala vrijednost koja baš puno ni znači. Dobrime smatram što je podijeljena ta dobit koja je značajna, značajna dobit od 919 milijuna 627 tisuća. To je veliki novac i da je podijeljena racionalno na znači reinvestiranje, na dividendu dioničarima, a pogotovo je bitno ovo da je jedna trećina dana i za rješavanje socijalnih humanitarnih pitanja što je svakako onda omogućilo da se osnuje i Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja, djece hrvatskih branitelja i također zaklade hrvatskih branitelja. Tu su se odmah pokazali evo rezultati da je već u 2006. godini dato 2 tisuće 872 stipendije od čega su znači najveći dio za srednju školu što nam je evo i tendencija obvezno srednje obrazovanje, pa znači ovdje se je već postupilo u tom smjeru tisuću 916 imamo i 930 stipendija za fakultete i što je još tako bitno jer smo se opredijelili za zemlju znanja da je 26 bilo participacija u poslijediplomskom studiju. Sve su to itekako bitni pomaci. Ovdje bi se isto tako osvrnula i na zakladu. Vidimo da je zaklada raspolagala sa 25 milijuna kuna, nešto malo više i to je ustvari za ove zaista pojedinačne situacije, nepredviđene situacije u kojima se nađu hrvatski branitelji. I ovdje bih podržala ono što je navedeno u izvješću veterana Domovinskog rata da u stvari u medijima se vrlo malo i skoro nikako ističu pozitivni primjeri, a pozitivni primjeri pa evo i samo ovo da postoji zaklada koja ima 25 milijuna kuna koja može u nekim teškim situacijama pomoći mogla bi spriječiti mnoge teške posljedice. Pa evo čitali smo i znamo da su da su neki hrvatski branitelji zbog nekog malog duga od 30, 50 ili ne znam koliko tisuća kuna izvršili i suicid. I prema tome ovo je zaklada koja uvijek može, na koju se mogu osloniti. Ovdje kolegica Škare je rekla da smo mi jedina zemlja koja u miru raste broj branitelja. Pa to nije nikakvo čudo. Ja imam evo jedan pozitivni primjer koji zaista sam zahvalna da se to dogodilo da oko tisuću i 200 branitelja dragovoljaca, oni koji su prvi, ja znam, bila sam cijelo vrijeme u Županji kakva je bila situacija kada su uzimali doista goloruki puške i lovačke puške, kupovali sami sebi metke i bili izuzetno sretni ako su ih uspjeli naći i stupili u obranu domovine. Sada su oni uspjeli riješiti svoj status i zato nam se povećava broj i to tako treba i biti. Zatim, ovdje se puno govorilo i o ovom registru hrvatskih branitelja koji imaju onda udio u ovom fondu, da je to 489 tisuća i da je neki veliki broj. Pa to je negdje, evo kada sam razmišljala to je nekih oko 12, 13% ukupne populacije borbenog i neborbenog sektora, a puno je neborbenog sektora kao što je rekao kolega Đakić a šta bi bilo sa borbenim ako ne bi bilo neborbenih. Pa i mi zdravstveni radnici smo u tome itekako dali svoj i da toga nije bilo sigurno ne bi bilo mnogih spašenih života i ne bi bilo sigurnosti djelovanja na …/Govornica se ne razumije./… Također bih podržala ministricu što je rekla da trebamo pažljivo raspravljati o ovim temama jer to uvijek stvara kod hrvatskih branitelja velike tenzije i ustvari i one najdrastičnije mjere. I zaista ako pogledamo izvješće iz 2006. koje ima prikazano suicide hrvatskih branitelja po godinama vidimo da ispada za vrijeme izbora ili ukoliko se mijenjalo zakonodavstvo koje nije išlo u prilog hrvatskim braniteljima je broj suicida rastao tako da je '95. godine bio 132, zatim recimo 2001. kada su se počeli mijenjati zakoni i kada su se hrvatski branitelji proglašavali ustvari lažnim braniteljima i da je to izmišljeni veliki broj, onda je 2001. bilo suicida 130, pa 2002. 120 i 2003. narastao je na 138. To zaista pokazuje evo da kada su u pitanju ova vrlo osjetljiva populacija i vrlo značajna populacija, o njoj treba raspravljati sa dužnim poštovanjem i sa oprezom i sa na kraju sa činjenicama. Ja bih rekla da ovaj fond samo je jedan od u ukupnoj politici jednoj kontinuiranoj i sveobuhvatnoj politici kada su u pitanju hrvatskih branitelji jer svakako fond danas je to ujedno i trend da se više novaca ulaže u fondove, a nego što se, da sve ne ulažemo u štednje i tako, to je zaista nešto što će osigurati jednu sigurnost i budućnost i hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima i nikako se ne bi smjelo desiti da se te dionice prodaju. Vidimo sada ovdje neki su za to da se to, da se ne ograničava vremenski period kada će se prodavati, drugi su za to da se ograničavaju. Pa podsjetimo samo i privatizaciju. Ovdje svi govorimo …/Govornica se ne razumije./… stoljeća, ali za vrijeme privatizacije imali smo 51% je po povlaštenim cijenama su dobivali zaposlenici, a onda su zbog neupućenosti ili zbog nužde prodavali te dionice i društvo nije uspjelo da ih zaštiti pa tako su svoje vrijedne dionice izgubili u bescjenje, a poduzeća došla tajkunima koja su ih kasnije upropastili jer nisu ih dovoljno platili pa i nisu znali da ni cijeniti. Znači ovaj jedan, ovaj Fond hrvatskih branitelja je jedan segment u kontinuiranoj toj skrbi i ja bih samo evo podsjetila da zaista ne ovdje kada govorimo treba ponoviti i tu brojku od 100 milijuna kuna koje se ulaže za zapošljavanje što je itekako važno jer mislim na neki način da ovi koji su hrvatski ratni vojni invalidi, oni su zbrinuti, dok ovi drugi koji su imali sreću da nisu se razbolili ni nisu ranjeni u nešto težoj situaciji. I ovdje mi je drago da od ministrice čujem da je broj zadruga sada već 200 kada u ovom izvješću za 2006. godinu imali smo ih 120, znači broj zadruga itekako raste i ja osobno mislim da je to najbolji način zapošljavanja hrvatskih branitelja. Vidim da se oni tu najbolje snalaze i da se tu na neki način na neki način i psihički najbolje oporavljaju i drago mi je da taj trend se i dalje nastavlja, da ne govorimo sada o Zakonu o hrvatskim braniteljima i ovo što ste spomenuli najnižu mirovinu koja je itekako bitna. Mislim da se to malo prezentira što će to značiti za nekog tko nije ostvario nikakva druga prava na mirovinu kada dođe u 60 ili 65. godini da ima najnižu mirovinu, kažem da je ovaj fond je dio, vidim da mi vrijeme ističe, jedne kontinuirane, sveobuhvatne politike u hrvatskim braniteljima, a oni to svakako i zaslužuju. Hvala. Poštovani zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Prije toga replika, pardon, Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Pa evo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, ja ću kolegici replicirati u vezi broja hrvatskih branitelja pa želim podsjetiti da svaki onaj koji je htio sa činjenicama raspolagati i sa činjenicama raspravljati u Hrvatskom saboru mogao je u ministarstvu dobiti kompletno izvješće jer se i Ministarstvo hrvatskih branitelja kao i Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova dao dodatni trud da su raščlanili točno što su to dragovoljci, što su to po prvi puta koji su ušli u Hrvatsku vojsku i policiju. Pa tako ću naglasiti da po broju branitelja koji su po prvom ulasku evidentirani u MUP-u ili Hrvatskoj vojsci do 15.1.1992. godine iznosi i 782 čovjeka. To je iznos od 55,74% od ukupnog broja hrvatskih branitelja. U daljnjem sljedu razlučeno je što je to '92. godine nakon 15.1. ušlo po prvi puta u postrojbe Hrvatske vojske i policije i to je 74 tisuće 799 hrvatskih branitelja ili 15,28%. '93. 48 i 896. '95. za vrijeme operacija "Bljesak" i "Oluja", "Ljeto" i svih onih drugih koje su bile 60 tisuća i 45 ili 12,27% od ukupnog broja hrvatskih branitelja. I '96. 4 Isto tako želio bih reći da u ovim podacima koji su kompletirani jasno se razlučuje koliko muških osoba je ušlo u postrojbe Hrvatske vojske i koliko ženskih, i žene koje su zastupljene u dovoljnom broju u cijeloj populaciji hrvatskih branitelja također bit nešto rečeno i o njima. U kasnijem sljedu javit ću se još koji puta za repliku pa ću i to dopuniti. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ruža Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, upravo kolega Đakić dobro da je još jedanput ponovio ove brojke i dobro je da je u raspravi mada se kažem u medijima ne može to skoro ni pročitati, da ima detaljna evidencija o dužni provedenog, o broju, o broju borbenog, neborbenog sektora, da se ne bi iznosile paušalne i opasne tvrdnje kako će spremačica evo, dobiti više bodova udjela u fondu nego što će dobiti onaj koji je učestvovao u najtežim bitkama. Evo, da bi takve kažem mogu biti, koje stvaraju onda nezadovoljstvo a mogu imati i težih posljedica, dobro je iznositi i uvijek govoriti brojkama i to se uvijek slažem. Mislim da to treba i više isticati i treba više biti prisutno u javnosti. Poštovani zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite! da je izvješće krajnje korektno i u tom se slažu svi. Složili su se u tome i na saborskom Odboru za ratne veterane predstavnici svih udruga koji su bili na sjednici odbora. Iz ovog izvješća zapravo po meni ogleda se i odnos Vlade prema braniteljima, ne samo zbog ovakvog stanja u fondu nego i po drugim pitanjima koje su iznimno bitne za sve branitelje. Ono što je važno uz fond reći da će se imovina fonda stalno povećavati kako bude tekao proces privatizacije, povećavat će se i imovina ovoga fonda i sigurno je da sa ovoga mjesta treba poručiti svim braniteljima da unatoč svim mogućim teškoćama, problemima financijskim i drugim ne prodaju vlasničke udjele, jer će ti vlasnički udjeli za tri, četiri, pet godina vrijediti daleko više. No evo, rasprave pojedinih kolega su me ponukale da također ne govorim isključivo i samo o fondu, jer u pojedinim raspravama nekoliko kolega je govorilo o tome da li je previše ili premalo branitelja? Svi su naravno koji su govorili spominjali nekako da ima previše branitelja. Inače ja držim da svatko tko je sudjelovao u obrani domovine da je bio jedan kotačić svatko je dao svoj doprinos u ovisno o svojim sposobnostima i branitelji su oni koji ispunjavaju uvjete sukladno Zakonu o braniteljima. Branitelja ne može biti ni previše ni premalo. Branitelja ima onoliko koliko ih je bilo i koji su bili sudionici Domovinskog rata. Neki su uništavali tenkove ali mislim da nije dobro govoriti da su neki su uništavali tenkove, drugi su kuhali i imaju isto bodova. Ja bih rekao, budući da sam i sam sudionik Domovinskog rata i da u svakoj postrojbi postoji satnije koje rade ili bojne koje rade određene poslove, postoji i sanitet, postoji logistika i drugi drugi dijelovi postrojbe koji su jednako važni i bez kojih oni koji idu u borbene akcije ne mogu. Zato mislim da ne treba ulaziti u ovakve podjele, jer podjele nisu bile niti na prvoj crti niti su se tada branitelji dijelili po tome da li je on uništio dva tenka pa je on vrjedniji od onoga koji mu je kuhao ili koji ga je zbrinjavao kada je bio ranjen. Sve je to jednako važno. No naravno, ne mogu prešutiti izjavu kolege Kurtova koji je u raspravi u ime kluba HNS-a što me posebno čudi, ne znam da li je to on tako nesmotreno izrekao ono što je rekao u svojoj raspravi, a to je da '90. i '91. su kao oni slali djecu, mi smo slali djecu u JNA i kako je moguće da je to, da se za to vrijeme nekima prizna status branitelja? To me vrijeđa i kao branitelja. Vjerujem da su to čuli ljudi koji predstavljaju Udruge specijalne policije gospodin Sačić i drugi i da će iz toga izvući određene zaključke. A ono što ja mislim da bi kolega Kurtov i ostali koji tako misle trebali znati da je '90, da su određene akcije bile '90., da je '90. započeo ustroj Policije, da su '91. određene postrojbe ustrojavane u Rakitju između ostaloga, da je postojala Specijalna postrojba "Lučko". I ono što je ta specijalna postrojba radila u ratu ne zavrjeđuje niti 1% od onoga što je kolega Kurtov rekao u svojoj raspravi. I ne samo on, jer je spomenuo da u '91. nije bilo nikakvih borbenih djelovanja, onda pitam se što se dogodilo u Borovu selu? Tko je tamo išao? Šta je bilo u Borovu selu kada je poginulo 12 redarstvenika, čiji čiji član postrojbe sam ja bio? Ja ne mogu to prešutiti. Kako je poginuo Franko Lisica 2. svibnja 1991. godine? Kako je poginuo Josip Jović? Da li njemu priznati status ili ne? Po gospodinu Kurtovu vjerojatno ne. to su heroji Domovinskog rata. To vrijeme, možda nekima smeta što u to vrijeme možda nisu bili dragovoljci Domovinskog rata pa rat počima od onog trenutka kad su oni uzeli pušku i kada su oni postali pripadnici određene postrojbe. Ono što mislim da nije dobro tako raspravljati i zbog ljudi koji su u to vrijeme časno i pošteno stavili se u obranu domovine i koji su u ono vrijeme iskazujući čisto dragovoljstvo ne gledajući na svoje živote stavili se u obranu domovine prvi. Zato se i zovu dragovoljci i ne treba i nisam za to da se dijele branitelji po tome tko je bio prvi, tko je bio treći? Jednako je vrijedan onaj tko je sudjelovao u akciji "Bljesak" i onaj koji je sudjelovao u akciji Mirkovci. Također evo u Mirkovcima iz moje postrojbe je poginulo nekoliko mojih prijatelja 1991. godine. Šta su oni manje vrijedni od onih koji su poginuli u akcijama kasnije? Evo da zaključim mislim da u ovim raspravama o i iz svega što se tiče branitelja treba biti krajnje pažljiv i osjetljiv da se ne dogode ovakve insinuacije i sumnje kao što ih je izrekao kolega Kurtov. Mislim da to ne doprinosi jednom korektnom odnosu prema svim braniteljima jer svi branitelji su dali svatko svoj doprinos u okviru svojih mogućnosti u obrani Republike Hrvatske. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Željko Kurtov. Gospodine predsjedniče kolega Čuljak opet ili svjesno krivo tumači moje riječi ili laže. 1991. od 5., 6. mjeseca do 9. mjeseca je rat počeo u svim područjima Republike Hrvatske. Do tad su bili samo rezervni sastav MUP-a i oni su čuvali objekte kao što i sad rade to. I oni nisu nikakvi branitelji niti su se borili na ijednom području niti je bilo rata u Hrvatskoj. 15.3.1991. godine mi još šaljemo naše vojnike u JNA. I kome vi tumačite da ste vi ratovali u to vrijeme? Ja ću vam reći gdje ste ratovali? Ratovali ste po privatnim stanovima pljačkajući stanove. Vrijeđate i branitelje, vrijeđate i zastupnika Čuljka. Bile su itekako ograničene ratne operacije su bile, itekako. I u svibnju i u Borovu Selu i u Mirkovcima. Mnogo je mrtvih, mnogo je ranjenih. O tome se govori. Molim vas. …

Replika poštovani zastupnik Josip Đakić.

da smo izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Pa vjerojatno od tuda i ovaj zaborav da je pričuvni sastav Hrvatske policije naoružan po osnovi mogu reći gospodina pokojnog predsjednika Tuđmana, Hrvatske demokratske zajednice, tadašnjega ministra Martina Špegelja i ostalih kako bi se sastavila srž obrane od evidentne agresije koja je krenula na svim područjima i željela je stvarno doći i dostići granicu Virovitica-Karlovac-Karlobag. Ako stvarno mislite ovakvim uvredljivim riječima, iskrivljavanjem povijesnih činjenica da su stvarno kalašnjikovi koji su nabavljeni od svuda i svakuda naoružali pričuvni sastav Hrvatske policije kako bi se obranilo što se da obraniti u tim momentima i ako ste stvarno podlegli autoritetu svoje predsjednice koja govori da smo agresori onda mi je žao što sam s vama kolega i prijatelj. Povreda Poslovnika poštovani zastupnik Željko Kurtov. **Kurtov, Željko (HNS)** Povreda Poslovnika, kolega Đakić replicira meni a ne kolegi Čuljku. I kolega Đakiću ja sam od prvog dana dragovoljac. Sam sam se naoružao sa 12 tisuća maraka. Prema tome nemojte meni mećati u usta nešto što ne stoji ni u ludilu. I kad replicirate kolegi Čuljku onda s njim replicirajte a ne sa mnom. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Tomislav Čuljak. kroz ovu repliku odgovoriti i na ovo što ste me pitali i što ja možda nisam spomenuo. Ali sada vidim da ono što je izgovorio kolega Kurtov nije slučajno. Ja sam mislio da se on zabunio, ali on se nije zabunio jer ponavlja iste riječi i čak vrijeđa i mene i ostale druge branitelje govoreći da smo do određenog perioda kad on kaže da je počeo rat, pljačkali i ne znam šta drugo radili.

ono što je kolega Kurtov rekao, mene je kolega Đakić pitao zašto nisam određene stvari rekao koje postoje. Evo ja ću sada reći. Ja kao sudionik Domovinskog rata od 2.5.1990., 1991. imam status u specijalnoj policiji a do tada sam organizirao određene postrojbe specijalne policije i druge policije u obrani Republike Hrvatske. I pitam se, evo kolega Đakiću što onda pojedine kolege koje ste spominjali misle o Balvan revoluciji, da li je Balvan revolucija bila opravdana? Da li mi uopće nismo trebali kao država reagirati na balvane? Trebali smo pustiti da oni koji su postavljali balvane da rade po Hrvatskoj što hoće. Jer ako nije tada, oni koji su u to vrijeme vodili organizaciju obrane Republike Hrvatske onda su oni bili paravojni po vama. Povreda Poslovnika poštovani zastupnik Željko Kurtov. **Kurtov, Željko (HNS)** Pa gospodine predsjedniče, ja ne znam kako dozvolite da se ovako ruši dignitet Hrvatskog sabora. Oni repliciraju jedan drugom, a repliciraju meni. Ako kolega Čuljak ima hrabrosti reći meni koji sam bio ponosan da poginem za Hrvatsku domovinu i koji sam dao novac i firmu zatvorio i sve išao u rat imate hrabrosti reći meni da sam ja, možda podržavam “balvan revoluciju“. Pa ja ne znam onda što ste vi u stanju. Vi ste jedni lažovi koji ste naučili samo lagati i sebe uvjeriti u laž i onda mislite da je laž istina. Hvala vam lijepa sad vidimo vaše lice. Hvala lijepa. Kolega Kurtov vi ste ponovo uvrijedili zastupnika. U svojem nastupu zastupnik Čuljak je iznosio svoju ocjenu. Vi ste ustvrdili, vi ste ustvrdili da on nije ratovao, nego da je pljačkao što je krajnje doista neprimjereno. Zašto ulazite u takve rasprave i u takve polemike u kojima se Mi znamo što je bio rat! Što je bio rat u Slavoniji, što je bio na istoku Hrvatske gdje je počeo rat, kakve su bile žrtve u Mirkovcima, kakve su bile u Borovom Selu. To je bio rat. To je bilo mrtvih, to je bilo ranjenih.

državni tajniče, kolegice i kolege. Ovdje je stvarno dosta rečeno o ratu kada je počeo rat. Ja moram reći da je rat počeo u Hrvatskoj na krvavi Uskrs, a u Vukovaru 2. svibnja kada su izmasakrirani 12 hrvatskih policajaca. To nisu bile jedine žrtve. Bilo ih je i prije i poslije žrtava, a samo za te je počeo rat koji su imali hrvatsko srce i čije je srce kucalo za Hrvatsku. A oni drugi za njih je rat počeo onda kada im je kuća pogođena, kada im je netko nastradao iz obitelji. Onda su došli, rekli, vidi pogodili su mi kuću ili mi je netko nastradao sad ću ja s vama nastaviti protiv njih. Znači, bilo je više kriterija. Pa evo ja moram reći gospođo ministrice ova izlaganja sva koja su bila. Ovo su sve pohvale i mislim ja vam čestitam na vašem radu, vašem timu koji ste, vaše ministarstvo doveli na jednu visoku razinu, s tim ste vratili dostojanstvo i čast hrvatskim braniteljima. A reći ću nekoliko riječi još o pravima hrvatskih branitelja što ste sve napravili za ovo vrijeme. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz 2004. godine i Pravilnik o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz 2002. godine, te Pravilnik o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Unatoč toj zakonskoj obvezi iz 2001. godine, izradi jedinstvenog registra hrvatskih branitelja pristupilo se tek u ožujku 2004. godine da bi taj opsežan posao bio dovršen 2005. godine. Značaj jedinstvenog registra očituje se u činjenici da je njegova izrada bila nužna pretpostavka realizacije druge zakonske obveze Fonda hrvatskih branitelja, odnosno dodjele dionica iz državnog portfelja svim sudionicima Domovinskog rata. Jedinstveni registar sastoji se od općeg i posebnog dijela. U opći dio unose se ime, prezime oca, datum itd. U rujnu 2005. godine javnosti je prezentiran jedinstveni registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u kojem se nalaze podaci za 849 tisuća i 407 hrvatskih branitelja. Taj broj utvrđen je na temelju obrađenih podataka za ukupno 454174 osobe 454174 osobe dostavljeni iz MORH-a i podataka za ukupno 60141 osobu dostavljenih iz MUP-a. Pri tom, utvrđeno je da se 24908 osoba nalazi u bazi MUP-a i u bazi MORH-a. Oni branitelji koji su tijekom rata prelazili iz sustava MUP-a u MORH i obratno. Vrijedi napomenuti da je postojeća verzija registra podložna manjim promjenama, te se podaci za pojedine osobe i dalje provjeravaju i utvrđene nepravilnosti ispravljaju. Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji nakon održane konstituirajuće sjednice u ožujku 2004. godine pristupio je izmjenama i dopunama Zakona o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Pravilnik za odabir, te izboru društva za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U 2005. godini Vlada Republike Hrvatske izvršila je prijenos 7% dionica HT-a, odnosno 5 milijuna 732 197 dionica, a 2005. godine preneseno je 7% dionica ili 700 000 INA-inih. Odlukom Vlade Republike Hrvatske koju je potvrdio Hrvatski sabor 2005. godine, u srpnju 2005. godine prenesen je dio dividende HT-a za 2004. godinu u iznosu od 13.465.014,53 kune na Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a u prosincu 2005. godine prenesen je ostatak dividende za 2004. godinu u iznosu od 114 Ukupno u 2005. godini dividenda je iznosila 128 milijuna. Zahvaljujući navedenim aktivnostima ukupna vrijednost fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata članova njihovih obitelji na dan 31. 2005. godine iznosila je 2 milijarde i 109 milijuna i još nešto sitno. Tijekom 2006. godine invest je u suradnji sa MOVS-om, MORH-om i MUP-om radio na ispravljanju uočenih pogrešaka u registru Fonda hrvatskih branitelja. Ukupno je u registru evidentirano 501 501 889 članova Fonda branitelja i članova njihovih obitelji od umrlih i poginulih branitelja. Nakon što je 97% postojećeg registra bilo usklađeno Erste invest i depozitna banka, Splitska banka pristupili su izračunu bodova odnosno udjela za svakog člana Fonda te upućivanju potvrda na kućne adrese članova Fonda. Ukupno je u 2006. godini poslano 480 tisuća 250 potvrda. Što govori da je to obiman posao što neki misle da to treba biti za godinu dana gotovo. Za 15 tisuća 867 branitelja i članova njihovih obitelji potvrde nisu poslane zbog greške u evidenciji ne postojanja adrese, pogrešan nepostojeći ratni put, neusklađenost sa JMBG-om. U ERSTE Invest se vratilo 15 tisuća i 45 potvrda zbog netočne adrese. Ovo govorim upravo zbog nekih branitelja, jer nemaju informacije da bi vidjeli zašto im kasne potvrde i zašto nisu dobili na vrijeme. Nakon uputa koje su dane članovima Fonda ERSTE Invest zaprimio je 8 tisuća 20 obavijesti o novih adresama. Za sve zaprimljene nove adrese ERSTE Invest i Depozitna banka poslali su obavijesti o udjelima na nove adrese. Zatim ERSTE Invest oformio je call centar početkom travnja 2006. godine u kojem su svi članovi Fonda mogli dobiti sve relevantne informacije o Fondu i Registru branitelja odnosno o stanju broja udjela kao i načinima rješavanja pojedinih problema koji su se pojavljivali u samom procesu uspostave Registra hrvatskih branitelja. Tijekom 2006. godine odrađen je jako veliki dio posla na projektu Fonda hrvatskih branitelja. Fond se je afirmirao i postao prepoznatljiv u javnosti, poslane su obavijesti o udjelima za većinu branitelja, a imovina je znatno povećana što je poboljšalo percepciju samog Fonda među braniteljima, ali i općenito u javnosti. Tomu su pridonijeli i javni nastupi na radiju i televiziji kao i prilozi u poslovnim emisijama, na televiziji koje su bili afirmativni prema samom projektu Fonda. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, HANFA, donijela je početkom godine i pravilnik o vrednovanju imovine Fonda koji je objavljen u "Narodnim novinama". U pravilniku su definirani načini vrednovanja svih vrsta imovine u koje Fond može može ulagati. Međutim valja naglasiti da donošenje pravilnika nije utjecalo na vrijednost Fonda zato što imovina koja se je u to vrijeme nalazila u Fondu već bila vrednovanja na način kako je to propisao i sam pravilnik HANFA-e. HANFA je također sukladno zakonskim ovlaštenjima definirala člankom 28. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji donijela odluku o raspodjelu dobiti Fonda za 2005. godinu. Raspodjela dobiti je sukladno navedenoj odluci napravljena 2006. godine na način da je 1/3 dobiti Fonda ostalo samo Fondu kao reinvestirana dobit. Druga trećina isplaćena je Zakladi hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i Fondu za stipendiranje u omjeru 60:40%, a sve sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske i Upravnom odboru Fonda. Treća trećina dobiti se trenutno vodi u samom Fondu kao obveza za isplatu dividende svakom članu Fonda. Isplata će se izvršiti kada se oformi konačna verzija Registra hrvatskih branitelja. Ovdje posebno vrijedi naglasiti da je HANFA tijekom prosinca 2000. godina napravila i kontrolu ERSTE Investa po pitanju upravljanja Fondom. U navedenoj kontroli HANFA je ispitala nadzor poslovanja društva, institucionalna obilježja društva, organizacijska obilježja društva, računovodstvo i izradu financijskih izvještaja itd. Imovina Fonda tijekom 2000. godine, 2006. godine porasla je sa 2 milijarde 109 milijuna vrijednosti na 2 milijarde 945 milijuna kuna, koliko je imovina iznosa na 31.12., prosinac, 2006. godine. Neto povećanje imovine Fonda je iznosilo 835 milijuna kuna. Povećanje imovine sastojala se od neto povećanja … **Milinović, Darko

na kraju vrijednost Fonda je 3 milijarde i 400 milijuna kuna. I mislim još jednom evo gospođo potpredsjednice i ministrice. Hvala vam i želim i dalje da tako nastavite raditi. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Đakić. hrvatskih branitelja koji su ušli u obranu Republike Hrvatske je iz '90. '90. godine i to sa datumom 5.8.'90. godine pa sve do 8.10.'91. u tom periodu po mjesecima mogu točno nabrojiti, ali ne želim zamarati, sve skupa je ušlo u hrvatske postrojbe policije i vojske 182 tisuće i 238 hrvatskih branitelja. Ili od ukupne današnje brojke 37,24%. Nadam se da ove sve koji su danas uvrijeđeni u ovom Visokom domu ovih 182 tisuće 238 hrvatskih policajaca i hrvatskih vojnika stvarno neće ostati imuni na ovakove prozivke da su pljačkali i hodali po kućama i krali. I nadam se da to iz usta dolazi čovjeka koji je bio u jasnoj sprezi sa bivšim ministrom od 2001. do 2003. godine dijeleći s njima vjerojatno određene interesne sfere koje se odnose na imenovanje pojedinaca na mjesta koordinatora u Šibensko-kninskoj županiji za PTSP. I tako stječući materijalnu korist od 80 tisuća kuna. A ovaj drugi koji je kao nalogodavac, koga imenuje je čovjek koji upitnoga braniteljskog staža, koji je u padu Vukovara završio u Srbiji, a onda se vratio u Hrvatskoj, ne znam po kojim vezama u špagama. Ne znam gospodine Mlinariću kako vi niste tako odmah za par dana iz zarobljeništva se vratili i došli. Zar vi niste imali tamo prijatelja na drugoj strani koji bi vas preveli ili uz nekakve materijalne ustupke, ili uz nekakve druge kako bi bili oslobođeni što prije? I nadam se da ćemo ubrzom provjerom svih podataka koje smo tražili doći do toga tko je kome potpisao

Poštovani kolega Jopa, ovo što ste utvrdili ja moram reći da nisam imao protekciju iako sam bio od početka, zato što mi je Hrvatska i danas u srcu. Ja sam imao protekciju da sam završio poslije svega kao zapovjednik satnije, završio sam poslije u srpskim logorima. Prošao sam Niš, Mitrovicu i Aleksinac. I ja sam imao protekciju da sam ostao punih 270 dana u logoru, da sam bio teži duplo, 49 kila sam imao, a sam imam negdje 78, 79 nije bitno. Toliko sam bio, a ne samo ja, i svi moji kolege tako smo izgledali kao plašila, a ne znam samo šta smo radili u Srbiji, zašto smo išli u Srbiju kad nikad tamo nismo živjeli, imali smo svoju državu Hrvatsku koju smo upravo stvarali i na neki koji su rekli da rat nije počeo, da je počeo, pa mi smo još prije gospodo …/Govornik se ne razumije./… Uskrsa već imali, straže u Borovu selu su bile barikade, u Bršavinu je poginuo moj kolega se ne razumije./… su preko ceste i ubili su ga tamo i dva branitelja naša su išla, cestom su prolazila i ustrijeljeni su još prije toga. Tako da oni koji kažu da rat nije počeo, ili da nisu imali nisu imali Hrvatsku u srcu jer nisu očekivali da će Hrvatska biti. Možda je Hrvatska nekom neželjeno dijete. Kažem da je tragedija što mnogi nisu očekivali, reći ma šta oni HDZ-ovci rade u Vukovaru tamo ne znam oni napiju se i. Pa mi smo još onda znali šta će biti gospodo i predvidjeli smo i zahvaljujući dr. Franji Tuđmanu da i Hrvatskoj demokratskoj zajednici i svim onima koji su se priključili nije bitno bilo stranka koji su se priključili tom korpusu oni su stvorili Hrvatsku i moram zahvaliti našoj dijaspori. Hvala. Replika, uvaženi zastupnik Čuljak. **Čuljak, Tomislav (HDZ)** Evo kolega Mlinarić je u odgovoru na ovu repliku djelimice odgovorio na repliku koju sam ja htio njemu replicirati, a to je rat jeste počeo na krvavi Uskrs kako on to kaže, a pogibijom i hrvatskih vitezova Josipa Jovića, Franka Visice iz Bibinja, 12 redarstvenika iz Vinkovaca i drugih mjesta koji su činili postrojbu koja je išla u Borovo selo, poginuli prijatelji koji su bili u Mirkovcima su samo bili putokaz i ostalom dijelu hrvatske javnosti da shvate da se približava rat i da će Hrvatska biti napadnuta. To je onaj dio koji ljude zbunjuje. Oni misle da je rat počeo onog trenutka kada su pale žrtve, ali gospodin Đakić je rekao 5.8.'90. su naši policajci, redarstvenici išli u obučne centre, obučavali se i zatim sudjelovali u ovim akcijama koje su na žalost sviju nas neke neke završile i tako da su neki naši prijatelji redarstvenici izgubili svoje živote. To je istina. **Milinović, Hvala gospodine Čuljak. Ja moram napomenuti da gospodin Čuljak nije rekao da je radio zajedno sa Blagom Zadrom i Blago Zadro je napustio policiju, došao je i daleko prije krvavog Uskrsa došao je sa svoja dva sina, rekao gospodo rat je neizbježan i sve ono …/Govornik se ne razumije./…, mi smo danima i noćima iza ograda čekali hoće iz Borova sela, Negoslavaca, Trpinje, Bobote, kad će naići. Stalno su govorili evo sad će naići. Pa iz Lipovaca su ljudi došli i sjeli, došli su, kaže odvedoše nam sve naše žitelje. Neke su pobili kroz kukuruze. To je još bilo prije krvavog Uskrsa. O čemu mi pričamo. Hrvatska se branila u Vukovaru, ali cijela Hrvatska je trebala biti uključena. Kažem mi smo imali komunista koji su bili u SDP-u i rekli šta vi pijani HDZ-ovci. Poslije kad je granata udarila u kuću ili mu je netko nastradao ili on ranjen došao je ajdemo, idemo ih potući. Pa gospodo, ja tražim samo malo, imalo pozornosti i poštovanja prema onim ljudima koji su. Pa vi znate kad je Stipan Bošnjak kad je vodio 12 redarstvenika došao je pred Borovo selo i snajperom je pogođen još je izišao, samo otvorio vrata autobusa već je pao dolje, a išli su samo da dva kolega naša koja su njihova policajca Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Širac. Kolegi Mlinariću repliciram 5. mjesec '91. da je počeo rat u Vukovaru što je činjenica i što ja isto u svim svojim raspravama podržavam. Ali kolega Mlinariću ni vi, ni itko drugi ne može me uvjeriti da smo 15.3.'91. godine slali naše momke u JNA i da smo mi u isto vrijeme ratovali s njima. Ili je netko tu lud ili ja sam lud ili je naša Vlada koja je to radila bila luda. Mi smo 15.3.'91. godine slali naše dečke u JNA i znači mi nismo mogli u isto vrijeme ratovati sa našim dečkima. To je jedna stvar. Druga stvar. U Ustavu Republike Hrvatske piše da je Domovinski rat trajao od '91. do '95. godine. I treća stvar, dobio sam poruku sa imenom i prezimenom da pitam u ovom Saboru kako je moguće da onaj ročnik koji je došao 3. kolovoza '95., završio vojni rok 1. lipnja '96., a nikad nije bio na ratištu može biti hrvatski branitelj. Imenom i prezimenom Dalibor Jurković i broj telefona. Ja vas pitam sad, da li je moguće, jer znamo da su ročnici išli samo kao dragovoljci na ratište, a drugi koji nisu morali, nisu htjeli nisu ni išli. Oni su svi svrstani u to da su branitelji. To nije istina i to nije točno. Znači nije ništa crno-bijelo, neto imamo i miješano, a ovo što se tiče da je ratište počelo sa Jovićom, sa krvavim Uskrsom, sa 5. mjesecom, sa 7. mjesecom …/Govornik se ne razumije./… pa to svi te datume znamo i poštivamo. Nikad ja nisam rekao da to nije istina. Samo nije istina da 15.3.'91. godine dok smo mi slali naše vojnike, našu djecu u Jugoslavensku narodnu armiju, ta Vlada nije toliko valjda luda je ratovala s tom istom JNA u tom vremenu. Odgovor na repliku. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Gospodine Kurtov, mi smo u 3. mjesecu izvlačili naše dečke koji su ranije otišli i nismo više slali već smo tražili da iziđu, a vi znate kad su majke tražile da njihova djeca se vrate iz a zajedno su s majkama prosvjedovali i mi smo još onda u 3., 4., 5. mjesecu tražili i naši su dečki i tražili smo da dođu na odmor pa smo ih onda priključili nama. Tako da mislim da tu nema dileme da ako ste vi ako ste vi razmišljali da rat dolazi, mi smo bili sigurni, vi niste trebali slati djecu u 3. mjesecu. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Širac. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice! Kolega Mlinarić je pokušao iznijeti neke činjenice oko početka rata. Ali ja ću biti slobodan i kao učesnik Domovinskog rata od prvih dana i iznijeti neke činjenice u prilog onoga što je on govorio. Zaboravljamo u ovom Hrvatskom saboru da su balvani osvanuli u Kninu 17.8.1990. godine. Zaboravljamo i to da je područje zapadne Slavonije istog dana osvanulo pod balvanima. Zaboravljamo da je u 9. mjesecu 1990. u gradu Daruvaru ubita od diverzantske grupe tri naša policajca. Da su na području Pakraca ubita dva policajca vršeći svoju časnu dužnost u saobraćaju. Da je 1.3.1991. godine četnička velika grupa zajedno sa odmetnutim policajcima preuzela vlast u gradu Pakracu. Da su se vodile žestoke borbe između naše specijalne Da je grad Pakrac sa tri strane bio opkoljen sa tzv. JNA gdje su bili naši sinovi. Ali su ih doveli da opkole grad Pakrac da bi četnici preuzeli vlast. Nisu ni tamo uspjeli. I tamo smo ih pobijedili. Prema tome, to su bili oružani sukobi, ali je naš predsjednik bio dovoljno pametan čovjek da ne proglasi na temelju toga rat. Rat je proglašen onog dana kad se više nisu mogle trpiti oružani provokacije i preuzimanje vlasti i rušenje legalne vlasti Republike Hrvatske. mišljenje. Odgovor na repliku.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, nakon svih ovih replika reći ću nešto. Kolega Mlinarić! Dobro je da ste ponovili u ovoj sabornici sve što je učinjeno za hrvatske branitelje. Danas uglavnom ovdje izgleda svi se nadglasavamo kada je počeo rat u Hrvatskoj? Želim vam samo reći da je kolega Širac dobro rekao. Počeo je još '90. godine kad smo svi s godišnjih odmora vraćali se preko balvana. Želim vam još nešto reći. Jučer sam bila nazočna u Glini na obilježavanju 16. obljetnice napada na Policijsku postaju u Glini. 25. lipnja je bila proglašena u ovoj sabornici suverena i samostalna država Hrvatska. Nekoliko sati iza toga napadnuta je Policijska postaja u Glini od 400 pripadnika JNA i pobunjenih Srba. 17 pričuvanih policajaca zarobljeno i odvedeno u Knin. Jedan od njih poginuo. Prva žrtva na tom području. Zašto to ističem? Zato što nas danas slušaju i gledaju hrvatskih branitelji, djeca hrvatskih branitelja, roditelji hrvatskih branitelja. I možete si misliti kako se ti ljudi danas osjećaju. Osjećaju se i mogu misliti kako, moramo biti obazrivi kao što je rekao predsjednik upravo zbog njih ovdje. Zbog toga što ne smijemo trgovati s datumima i s Domovinskim ratom. Zbog toga što su oni ugradili i svoje živote i i dijelove tijela, možda ću grubo reći, ali jesu u temelje svega onoga što mi danas imamo. A mi danas umjesto da hvalimo ovaj fond, umjesto da hvalimo ono što smo govorili o hrvatskim braniteljima, mi danas trgujemo sa datumom početka i tko je hrvatski branitelj? Jesu li to ljudi iz '90. ili '91.? Ma svi oni ljudi koji su imali koji su imali hrabrost i koji su stali prije svega u obranu ove samostalne i suverene države. Mogli ste jučer vidjeti u Glini roditelje, majke i očeve zavijene u crno. Oni su ti koji su svjedoci. Nema kolege Mlinarića ali stvarno sam mu zahvalna što je ponovio što je sve učinjeno za branitelje. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. I replika uvaženi zastupnik Arapović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, pozdravljam gospođu ministricu. Mislim, htio sam replicirati gospodina kada je govorio o početku rata. Pa mi smo zaboravili da je u svibnju '90. godine Jugoslovenska narodna armija privolila tadašnjeg predsjednika Komunističke partije Hrvatske koji je promijenio Stranku demokratskih promjena da oduzmu oružje hrvatskom narodu …/Govornik se ne Mislim da je to bio uvod u rat. Zaboravili smo 17. kolovoza, balvan. Smiješno, jako smiješno da. A 17. kolovoza su postavljeni balvani da se nije moglo proći jednim većim dijelom Hrvatske. I mislim da su to datumi. A jedno moje skromno mišljenje da jedna vrsta rata je da '45. nije prestala prema Hrvatskoj i pojedinim hrvatskim građanima.. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Završili smo sa replikama. Riječ ima uvaženi zastupnik Slaven Letica. Šteta je gospodine predsjedniče što se rasprava o fondu uvijek pretvori u raspravu o Domovinskom ratu, a onda se među braniteljima započme neka vrsta emocionalnog i retoričkog rata jer svatko ima vlastita sjećanja, vlastite traume, vlastite ponose. I šteta je da hrvatski branitelji u ovom Visokom domu se sukobljavaju a trebali bi biti zajednički pripremljeni da nastupaju kao jedan i u odnosu na ovaj fond i u odnosu na Vladu i u odnosu na javnost. u tom smislu grehota je da ih Čuljak s jedne strane ili Kurtov koji su na svoj način bili veći ili manji ratnici, hrvatski ratni veterani moraju na ovakav način polemizirati. Ja ću ovo izlaganje početi sa jednim slučajnim gestom. Naš uvaženi predsjednik Parlamenta nije primijetio da je kolega Zlatko Kramarić digao ovu tablici tražeći pravo na svoju žutu minutu. On je vidio da je on digao crnu tablicu i nije mu dao riječ. Općenito prisila na šutnju Zlatka Kramarića jedna je zanimljiva prisila. Znači čovjek koji je mislim u 33., 34. godini ostao u Osijeku kad se Osijek praznio, koji je ratu u hrvatskoj javnosti i na zapadu dao dimenziju jednog malo drugačijeg rata kao rata u kojem su se sukubljali ljudi koji su težili slobodi i osobnoj i građanskoj i urbanoj i nacionalnoj i državnoj i ovi koji su dovodili u pitanje pravo na svaki oblik slobode na neki način može biti ponosan da nije dobio status hrvatskog branitelja. Nije za to ostao u Osijeku. koji svjedoči o svom dolasku u "Oluji" na Plitvice i tamo je zatekao baš Damira Kajina gdje na starom rešou priprema jednu hrenovku. Bio je mislim tamo s bratom ili je bio sam, svejedno, ne vidi se iz toga pisma. Znači hrvatski branitelji kroz ovaj Fond moraju braniti svoje interese jer su predodžbe hrvatske javnosti o važnosti toga Fonda različite. Ja prije svega ovdje hoću iskazati poštovanje prema ovoj Vladi koja je formirala Fond hrvatskih branitelja. To je jedna ideja koja je stara doslovce 15 godina. Ja sam iz prve ruke s njom upoznat jer u mom izbornom stožeru je radio Velimir Milaković koji je jedan od niza nositelja te ideje iz 1990. i 1992. godine i dobro je da je hrvatski fond, Fond hrvatskih branitelja realizirala ova Vlada. Mogle su to učiniti i ranije vlade, nisu učinile. Dalje je važno da oni ljudi koji nas slušaju vide o čemu se tu radi. Dakle u igri je kažete trenutno tržišna vrijednost tog Fonda je 3 milijarde 400 milijuna kuna. To je oko pola pola milijarde EUR-a. Pošto ima 500 tisuća branitelja to znači po glavi dolazi 1000 EUR-a nominalne vrijednosti. To praktički znači da recimo Pero Kovačević koji ima vjerojatno priznat cijeli rat sa koeficijentima koje mu je pripisao Đakić vjerojatno sam izračunao da ima vrijednost ukupno udjela oko 17 i po tisuća kuna. To je manje od njegove jedne bruto plaće. Tako da ljudi ne zaborave da Fond hrvatskih branitelja ne bi bio jedini, ne bi bio jedina institucija koja bi od države odagnala obvezu da brinu o branitelja u najširem smislu riječi. Vi ste bili svjedoci jedne pomame u hrvatskim medijima protiv jednog od najstarijih privilegija koji se već pojavljuje u čuvenom govoru Perikla na grobu o pravu invalida i ratnika da njihova djeca dobiju pravo na privilegirane upise. Kad se počelo raspravljati o tom pravu zaboravilo se da je to pravo u Hrvatskoj su uživali samo dragovoljci Domovinskog rata i invalidi odnosno njihova djeca stvorila se jedna pomama tako da je prosječni čovjek koji je upisivao fakultet imao dojam da su mu njegovi neprijatelji njegove kolege koje su imali nesreću da su njihovi roditelji ratovali. Drago mi je posebno što predsjednik nije dao Kramariću riječ danas baš jer je danas dan crvenoga fiće. Danas je prije toliko i toliko godina u Osijeku tenk Jugoslavenske narodne armije smrskao fiću i simbolički pokopao Jugoslaviju. Što se tiče kolege Kurtova i te konfuzne situacije slati ročnike u JNA u jednom ratu koji je bio shizofren. Vi morate kolega Kurtov znati da je vrhovni zapovjednik te agresorske armije 14 dana nakon pada Vukovara bio naš sadašnji predsjednik Stjepan Mesić. On je bio vrhovni zapovjednik agresorske armije. O tome nikad nije ni jednu riječ posvjedočio u svojoj knjizi koja je neka čudna mješavina između biografije i autobiografije jer je pisao … /Govornik se ne razumije./ … novinar Puljiz pa je pisana u prvom redu a u naslovnici stoji da je autor te knjige sam Puljiz. Nema ni jedne riječi o Vukovaru. Nema ni jedne riječi o ratu sa one strane. To je ono što se očekivalo od te knjige. Dakle kad se govori o tome što bi trebalo dalje činiti mislim prva stvar koju bi trebalo učiniti da se ovakve rasprave između branitelja u ovom Visokom domu više nikad ne ponavljaju. Da nitko ne može uspoređivati tragediju Pere Mlinarića u srpskim koncentracijskim logorima i osobni čin žrtvovanja za domovinu kolege Kurtova. Ili kolege Čuljka. Ili kolege Ive Banca koji se na svoj način borio u međunarodnoj zajednici Što se tiče mistifikacije oko broja ja ću vam kazati samo jedan primjer. Moj prijatelj unuk Ivana Meštrovića koji se zove Stjepan Gabrijel Meštrović je krenuo u doba vijetnamskog rata na West Point. Očuh ga je prisilno upisao na West Point i po institucionalnoj poziciji on i dan danas ima status veterana Vijetnamskog rata. Iako je West Point napustio nakon godinu, nije tamo izdržao. Prema tome da li je neki ročnik koji je prisilno mobiliziran u hrvatsku vojsku pa se borio da nekako izmigolji, možda je bio pripadnik srpske etničke zajednice koja je trenutno u koaliciji sa HDZ-om ali koliko vidim oni ne sudjeluju u raspravi u raspravi o Fondu hrvatskih branitelja iako će možda u perspektivi tražiti i status priznavanja, status hrvatskog branitelja jer su na neki način i oni branili Hrvatske kao velike Srbije koja bi bila reducirana po poznatoj dijagonali oko koje se danas junače četnici u Srbiji koji su dobili status antifašističkih boraca. Dakle u tom smislu ja mislim da treba i time ću zaključiti, prva stvar nepravdi će uvijek biti. Čovjek je mogao biti u ratu doista dva dana, uništiti 15 tenkova. Mogao je biti u ratu jedan dan i ubiti ubiti 15 starih srpskih baba i djedova i zbog toga navući nesreću hrvatskoga naroda. Mogao je biti 7 godina, ne napraviti ništa. Mogao je dopustiti da ljudi koji ga čuvaju u ratu i bilo je takvih poginu, da se smrznu pa da također ima status junaka Domovinskog rata. To su takve konfuzne ratne prilike i zato je meni izuzetno žao što se ovdje polemika vodi o ratu, a ne vodi se polemika o bitnim stvarima. A jedna od bitnih stvari je gospodine državni tajniče to što vi mislite da je velika privilegija baš i nije velika privilegija što ste ograničili pravo braniteljima da trguju sa svojim udjelima. Jer to snizuje njihovu tržišnu vrijednost. Kao što nije dobro da kod imenovanja uprave toga Fonda, imamo dvije paradoksalne situacije. Da imamo Upravni odbor Fonda u kojem je Snjeguljica i 6, neću reći 6 uglednih branitelja ali ne vidim nikoga iz oporbe. Bilo bi dobro da je netko iz oporbe tu. I konačno nije mi baš simpatično da sa Fondom hrvatskih branitelja upravlja Erste banka koja ima sjedište u Ulici Habsburga u Beču. To je gotovo bi se reklo predtekst za pisanje jedne nove drame o svim kontraverzama hrvatske nesretne povijesti. U tom smislu ja se nadam pri sljedećoj raspravi o Fondu hrvatskih branitelja raspravljat će se u ekonomskim, u u burzovnim, u interesnim kategorijama a ne emocionalno, a ja tu emocionalnu raspravu potpuno, potpuno shvaćam jer znam da su predodžbe i sjećanja svakog od ljudi koji su bili u ratu potpuno različiti i da svaki od njih ima pravo na vlastito sjećanje i da nitko drugi ne može ugroziti to njegovo ili njezino pravo. Hvala lijepo. jer to apsolutno nije točno s obzirom da se želi postići konkretni cilj, a to je da se Fond hrvatskih branitelja napuni i sa ostalim dionicama u firmi koje će biti u pretvorbi. Znači da, ako čovjek bi danas prodao svoje dionice ili kad dođe rok u 4 mjesecu 2008. godine više nije član fonda i ne može ostvariti pravo na iduće dionice. Stoga smatram da uopće krivo ste zaključili ili krivo ste upućeni u Zakon o Fondu hrvatskih branitelja. Na žalost povrijeđen je članak 209. Vi niste ispravili netočan navod jer sam ja točno kazao da je ograničeno pravo, a to što vi tako to interpretirate ja sam ipak dopustite mi doktorirao ekonomske znanosti i nešto malo više znam o o burzovnim spekulacijama. Da li je nekom korisnije da ovog časa omogući da mu dijete nauči francuski jezik pa da postane milijarder u Parizu ili da dogodine dobije dva posto nominale više to je pitanje o kojemu se uopće ne može racionalno raspravljati. Zahvaljujem. Pa mislim da nije povrijeđen Poslovnik po mišljenju kolege Đakića iznijeli ste netočan navod i teško je ulaziti sada u raspravu o tome. Replika uvaženi zastupnik Zlatko Kramarić. **Kramarić, Zlatko (HSLS)** Ja odmah zahvaljujem prvo kolegi Letici. On uvijek doista govori na jedan osebujan način i i pogotovo kada govori takav zastupnik bude lijepo čuti i komplimente. Ali evo, ja ću vam reći ja se ne ljutim na predsjednika Sabora kad on nije vidio moju repliku, nego nešto drugo. Očito da, i ostavljam ga i dalje u tom uvjerenju, da je vidio ispravak netočnog navoda, a ne moju repliku ali ono što sam zahvalan kolegi Letici da je spomenuo danas je dan crvenog fiće u Osijeku. To je 27. lipnja na ondašnjoj Klajnovoj, današnjoj Trpimirovoj ulici dogodilo se ono što se dogodilo. Ta slika je obišla cijeli svijet i na žalost vidite to je sad naša sudbina. Taj dan se danas u Osijeku ne obilježava iz jednostavnog razloga motivi su opće poznati, jer ovi sadašnji u tome ni na koji način nisu sudjelovali, pa onda zapravo povijest, nema povijesti jer oni nisu njeni sudionici. I to je ta naša tragedija, da zapravo stvari koje su obišle onda svijet, CNN je preuzeo i na neki način bacio to novo svjetlo na agresiju i što se u Hrvatskoj događa. Danas eto se ne slavi, ali inače vole se busati u prsa i da drže ovu … /Govornik se ne razumije./… štangu. Ali kad to treba ovako demonstrirati, e onda je malo teže jer ništa o tome ni ne znaju reći. Ali ja bih nešto zbog, isto zbog hrvatske javnosti to moram reći jer je ostala jedna nedoumica upravo zbog toga što nisam dobio pravo na govor, na riječ. Ja inzistiram na tome da registar branitelja bude javna stvar, da se ja kojim nesretnim ili sretnim slučajem nalazim u tom slučaju ja bih bio najponosniji čovjek na svijetu jer doista nema većeg ponosa nego da vas uvedu u knjigu koja kaže da ste branili svoju domovinu. Ja iz nekih razloga privatnih, političkih kažem nisam iako se doista doživljavam kao hrvatski branitelj. Ali ne vidim razloga ako je netko spreman da ostvaruje javne beneficije da se boji da ta knjiga bude objelodanjena. objelodanjena. Pa nismo državu stvarali u ilegali i ne znam čemu ta konspiracija. Cijelo vrijeme konspirativni, onda se meni imputira da sam rekao da su branitelji imali …/Govornik se ne razumije./… Nisam rekao to, nego sam rekao da se zapravo onda na taj način svodi kao da je riječ o tajnome društvu, a ne o najsvjetlijoj,

nije omogućeno da govorite u ovom Saboru. Ja nisam bio tu kada je predsjedao gospodin Šeks, a dozvolite da je krivo vidio, pa ne treba sad pet puta spominjati da vam je zabranio da govorite. Evo sad ste imali mogućnost govoriti u ovom Saboru, a predsjednik Šeks sigurno nije onemogućio da iznesete svoje mišljenje. Odgovor na repliku. Izvolite. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Moje se stajalište ovdje razlikuje od stajališta gospodina Kramarića glede obilježavanja tog vandalskog, agresorsko-zločinačkog čina. Hrvati nemaju takav tip fiksacije za negativnu povijest i to je dobro kao što Dubrovčani nisu htjeli pamtiti, mogli su sačuvati krhotine ranjenoga grada pa to nisu učinili jer idu naprijed. Srbi bi od toga radili Zahvaljujem. Replika uvažena zastupnica Lelić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Letica je u svom izlaganju rekao, govorio o mistifikacijama i mistifikacijama kada je vezano za upis u srednje i na fakultete po Zakonu o hrvatskim braniteljima, pa ja bih se zaista osvrnula na tu mistifikaciju koja se oko toga stvarala. U stvari stvarao se preko javnog mnijenja i informiranja da će doći do sloma sustava i u srednjoj školi i na fakultetima, a kada se uzmu brojke onda to zaista nije tako. Pa imamo da se u srednje škole po tom zakonu upisalo 3068 učenika što je samo 5,77%, a na fakultete 5713 ali treba reći stvarao se dojam da se oni upisuju bez ikakvih kriterija, da je tada trebalo pod uvjetom samo da prijeđu bodovni odnosno razredovni prag da su imali mogućnosti upisa. Kako je Ustavni sud poništio tu odluku, taj dio zakona dobro je da je Vlada pronašla druge mogućnosti da djeca hrvatskih branitelja nestalih, zatočenih i svih ovih i dragovoljaca se mogu upisati i u srednje i u visoke škole i trebamo svakako osigurati da se i sva druga djeca djeca koja su zainteresirana upisuju, osobito na fakultete jer je to naša i budućnost i naš cilj. **Milinović, Darko kolegica je dobro razumjela da sam ja za taj privilegij koji je star praktički dva i pol mileniuma i kod izbora kandidata za nove ustavne suce jedno od pitanja koje ću vjerojatno postaviti svima da li bi oni ukinuli ovu prethodnu odluku koju ja smatram protu logičnom i na neki način diverzantskom. Replika, uvaženi zastupnik Klem. da se mi branitelji Domovinskog rata ne bi trebali među sobom konfrontirati oko ovih nekih rasprava. Ja se s njime potpuno slažem i podržavam ga u tom pogledu, ali moram iznijeti i slijedeće. Danas kad ovdje u Hrvatskom saboru raspravljamo o izvješću o radu i financijskom poslovanju Fonda hrvatskih branitelja naravno nikome se ne može zabraniti da iznese svoja mišljenja. A Izvješće je toliko kvalitetno napravito, sadržajno kvalitetno napravito, prikazalo pozitivno poslovanje toga Fonda. I umjesto da vodimo raspravu oko unapređenja aktivnosti i djelatnosti našega Fonda mi od naših pojedinih kolega imamo iznošenje nekih suprotnih mišljenja temeljem upravo onih stvari koje su dovele do formiranja tog Fonda, do kriterija oko učešća u tome Fondu, itd. ja stojim na stanovištu da nikome ne možemo zabraniti šta će raspraviti u ovom Hrvatskom saboru. Ali i nama drugima braniteljima kad se razgovara o ovakvoj temi ne može se nametnuti mišljenje, jednoumlje i nekih činjenica koje nisu potkrijepite sa stvarnim stanjem koje se kroz prošlost… Nisam ja htio ograničiti raspravu, nego sam mislio da se stvori jedna vrsta instinkta interesne privatnosti zajednice. Znači ako netko napadne ne znam Milanku Opačić na neki način neuljudno i neotesano kao što je napravila kolegice Zdenka Petričević ja bi očekivao da žene stanu na njenu stranu, na stranu Milanke Opačić. Kao što bi ovdje očekivao kad se napadnu, odnosno kad se raspravlja o Fondu branitelja da se brane prava branitelja. Ili kad se govori o djeci ili o invalidima da se tu nađu interesi koji su jači od zarobljavanja stranačkim umova. To je teško napraviti naravno kad ima um SDP-a, um, ne DC-a je samo jedan pa se oni ne mogu previše niti ograničiti. **Milinović, Darko (HDZ)** U svom odgovoru na repliku ste spomenuli u nekakvom ovako ružnom kontekstu neotesanu, u tom kontekstu uvaženu zastupnicu Zdenku Babić Petričević. Ja smatram da ste bez obzira na vaše mišljenje malo povrijedili s time. Dodjeljujem vam opomenu.

i potvrdio u Hrvatskom saboru ono što ja nisam izjavila, što ja, jer nikada se ne tičem u privatnost niti kolege Letice niti kolega bilo kojih u ovome Saboru, jer me ničija privatnost ne interesira i nemam pravo na tuđu privatnost. Prema tome kolega Letica nemojte mi čitati moralne predike. Kad bi o tome govorili i stavljali na vagu

I zbog toga vam dodjeljujem opomenu jer ste zlorabili povredu poslovnika. Replika, replika, uvaženi zastupnik Bačić. Hvala lijepo. Pa ja se pridružujem kolegi Letici kad je na početku izlaganja zapravo bio razalošćen raspravom koja se nekako proširila izvan teme, a odnosi se na onaj period prije službenog rata u Hrvatskoj, dakle period od '90. do '91. kad je rat počeo. Ja bih ga podsjetio, on je spominjao crvenog fiću, da smo mi '90. godine nakon postavljanja balvana formirali, a on je isto u tom sudjelovao, formirali Krizni stožer, odnosno saniteta Ministarstva zdravstva. I upravo smo jučer u Osijeku obilježili 17. obljetnicu Sanitetskog stožera Osječke bolnice. Zbog toga je važno da su pripreme za rat počele davno prije, a tu je svakako sanitet odigrao važnu ulogu. I usput bi proširio njegovu tezu o ulogu predsjednika Mesića u tim, tom periodu do '91. godine i čuvenu njegovu knjigu, autobiografsku, koja je promijenila tri puta naslov. Prvo se zvala "Kako sam rušio Jugoslaviju", onda je nakon puno godina se zvala "Kako smo rušili Jugoslaviju", a sad pred nekoliko mjeseci ta knjiga nosi naslov "Kako su rušili Jugoslaviju". (Nezavisni)** Četvrto izdanje će nositi naslov "Kako su nam srušili Jugoslaviju". Znači što se tiče Stožera saniteta, kolega Bačiću, zamjeram vam što me niste pozvali jer sam ja inicirao taj sastanak na Medicinskom fakultetu. I ako me sljedeći put ne pozovite platit ćete duplu kavu. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Klem. Replika,

na dnevnom redu je jedna ovakva rasprava o nečem pozitivnom što se događa prema braniteljima, kao što je Izvješće o Fondu, da se otvaraju druge rasprave zbog kojih onda dođe do određenih neslaganja. neslaganja. Postoje saborski odbori, kolega Kurtov i ja smo članovi saborskog Odbora za ratne veterane i ovakove prijepore naravno bi trebalo rješavati tamo. Ali ja zbog, nemam pravo zbog istine o Domovinskom ratu, zbog istine o ljudima koji su sudjelovali u obrani domovine i '90. i '91. ja nemam pravo prešutiti i nemam pravo šutjeti. Moram o tome prosvjedovati, moram reći i zbog ljudi koji su u tom periodu izgubili svoje živote. Odgovor na repliku. tužbe protiv Srba za genocid, da dobijemo ratne štete i a prihod od ratnih šteta koje ćemo naplatiti Srbima i Crnogorcima ide u taj Fond hrvatskih branitelja. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. I replika, uvaženi zastupnik Bagarić.